Dobar dan! Uvažene zastupnice i zastupnici nastavljamo sjednicu s točkom dnevnog reda - Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu; Podnositeljica izvješća je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova. Zbog obimnosti materijala cjelovito izvješće nije umnoženo već se nalazi na web stranici Hrvatskog sabora. Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Uvažena pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Izvješće o radu neovisne antidiskriminacijske institucije pravobraniteljice za 2015. godinu je pred vama. Ono čini presjek godišnjeg rada institucije i ukazuje na pojedine trendove vezane uz diskriminaciju na temelju spola, bračnog, obiteljskog statusa, majčinstva, spolne orijentacije, rodnog identiteta u područjima rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, obitelji uključujući obiteljsko nasilje, obrazovanja, političke participacije i medija. U okviru svojih nadležnosti, a temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova tijekom prošle godine radili smo na ukupno 2467 predmeta. U tom smislu zadržao se trend povećanja od 8% koji se i dalje odnose na spolnu diskriminaciju 90%. U odnosu na spolnu diskriminaciju 90% druge diskriminacijske osnove kao što je primjerice obiteljski i bračni status, pritužbe se odnose samo u 4%, na spolnu orijentaciju 4,5% ili na rodni identitet nešto manje od 2%. Kako nam je dato u mandat temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova proveli smo neovisnih 7 istraživanja našim ljudskim potencijalima, našim financijskim sredstvima u okviru plaća i to 3 iz područja rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti, 2 iz područja socijalne skrbi, 1 iz područja obrazovanja i znanosti, 1 iz područja javnog informiranja i medija. Proveli smo i 9 samostalnih analiza. Kao i posljednjih godina provedena su 2 referenduma, memoranduma o suradnji sa Policijskom akademijom Ministarstva unutarnjih poslova i sa Pravnim fakultetom u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu vezano za edukaciju studenata studenata i studentica tako da je dosada negdje oko 13 studenata stručno osposobljeno u našoj instituciji. Tijekom 2015. godine odrađivali smo zadnju fazu europskog projekta „Uklanjanje staklenog labirinta“, ali smo i na velikoj konkurenciji EU, Europske komisije uspjeli dobiti novi projekt vezano za ekonomsko osnaživanje žena i usklađivanje participacije obiteljskog i poslovnog života. Dakle, u ove 2,5 godine naš mali tim od 11 ljudi uspio je dobiti inkasirati nešto manje od milijun eura. Projekt „Uklanjanje staklenog labirinta“ je uspješno završen, uspostavljena je baza poslovnih žena jedinstvena u ovom području jugoistočne Europe. U praksi diskriminacija se pojavljuje u raznim područjima javnog i privatnog života, a prema zaprimljenim pritužbama najveći broj 52% odnosi se na turbulentno tržište rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti. Prituživale su se najčešće žene u čak 80% slučajeva što nas i ne čudi jer čine većinu nezaposlenih, većinu onih koji rade na određene vrijeme, većinu koje rade u potplaćenom sektoru, većinu gdje su kao žrtve spolnog uznemiravanja. Također, u gospodarstvu žene su podzastupljene na visokim pozicijama ekonomskog odlučivanja, nailaze na stakleni strop, nemaju jednake mogućnosti u napredovanju i imaju niže plaće od muškaraca. Životna dob sve više se ispoljava na tržištu rada posebice na teret ženske radne snage. Žene nam uvjetno rečeno su premlade ili stare za zapošljavanje, opstanak na tržištu rada ili kroz sustav napredovanja. Vezano za slučajeve obiteljskog nasilja žene su i dalje žrtve prekršajnih djela i kaznenih djela nasilja u obitelji. I dalje određeni broj pritužbi građana i građanki odnosi se na ne prepoznavanje oblika obiteljskog nasilja. Prvenstveno tu govorimo o ekonomskom i psihičkom nasilju od strane nadležnih institucija. bilježimo pad prekršajnih djela nasilja u obitelji moram reći da postoji jedan drastičan trend od povećanja više od 100% kaznenih djela nasilja u obitelji u odnosu na 2014. Policijska statistika slučajeva nasilja nad ženama kao najokrutnijeg oblika spolne diskriminacije pokazuje da u gotovo dvije trećine slučajeva žrtve su žene. Ukazujemo i dalje da nemamo uspostavljen sustav stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji i nacionalnoj razini ali moramo spomenuti ovdje jedan svijetli primjer Grada Zagreba koji posljednjih godina zaista skrbi o žrtvama obiteljskog nasilja. Ponovljeno istraživanje u 2015.godini u odnosu na 2011.godinu vezano za izdvajanje financijskih sredstava za opstanak ili održavanje skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji pokazuju da županije na godišnjoj razini izdvajaju manje od 1% za opstanak i za djelovanje takvih institucija. U području obiteljskih odnosa spolni stereotipi na području roditeljske skrbi i dalje predstavljaju razlog pritužbi očeva dok majke ukazuju na nesenzibiliziranost stručnih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojem su izložene. Valja istaknuti jedno ohrabrujuću okolnost, jednu dobru suradnju sa policijskim strukturama i sa centrima za socijalnu skrb koji u posljednje vrijeme redovito uvažavaju preporuke pravobraniteljice i unaprjeđuju svoj rad. U Hrvatskoj se još uvijek nedovoljno provode mjere koje omogućuju usklađivanje privatnog, obiteljskog života. Očeve bi trebalo učinkovitije poticati na aktivniju brigu o djeci i prema nacionalnoj statistici roditeljski dopust očevi su koristili u samo 2,4% slučajeva. U tom smislu dali smo preporuke Vladi na koji način potaknuti porast broja očeva da bi koristili svoja prav. Demografska slika u Hrvatskoj tijekom 2015.je bila izuzetno loša čime je nastavljen samo izrazito nepovoljan demografski proces koji traje posljednjih nekoliko desetljeća. Što se tiče nepovoljnijeg položaja žena na tržištu rada naglašavamo da spolna diskriminacija žena vezano uz fizičko stanje trudnoće, materinstva je veoma raširena. Preporučujemo niz multidisciplinarnih, dugoročnih mjera kao što su kvalitetna populacijska politika, mjere rješavanja stambene politike, nezaposlenosti, kvalitetnije i povoljnije mogućnosti smještaja djece ali i radnog vremena u jaslicama, dječjim vrtićima, dnevnim boravcima, fleksibilnost uređenja radnog vremena zaposlenih roditelja i zaposlenica s malom djecom, smanjenje ugovora o radu na određeno vrijeme što dodatno uvjetuje ekonomsku nesigurnost. S druge strane, kada govorimo o društvenim skupinama seksualnih i spolnih manjina tijekom 2015.nisu uočene značajnije prepreke provedbi Zakona o životnom partnerstvu i prošle godine smo poduzimali korake kako bi potaknuli pravosudna tijela da sankcioniraju homofobne govore, govore mržnje temeljem spolne orijentacije ali i nasilje motivirano mržnjom. Postupajući po pritužbama građana i građanki i njihovih obitelji da su diskriminirani temeljem rodnog identiteta, ukazivali smo resornom Ministarstvu zdravlja i nacionalnom zdravstvenom vijeću na potrebu kreiranja normativnih okvira temeljem kojeg bi rodne i disforične osobe mogle riješiti i svoj pravni i svoj medicinski status. Držim da je nedavnim razgovorima u resornom ministarstvu u ovom kvartalu 2016.otvorena mogućnost daljnjih mjera u cilju dostupnosti zdravstvenih i medicinskih usluga tim osobama u RH kako bi im se omogućilo da žive u drugom rodnom identitetu. Ustanovljavanjem zakonodavnog okvira o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu doprinijet će se osobnoj i socijalnoj rehabilitaciji žrtava posebice žena. Svakako valja pozitivnim istači činjenicu da danas žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu mogu svoja prava iz zakona ostvariti i ako je to počinitelj takvog seksualnog nasilja nepoznat. Povjerenstvo za žrtve seksualnog nasilja zaprimilo je dosada 110 zahtjeva za priznavanje statusa žrtve i završena je obrada prema podacima resornog ministarstva za njih 35. Samostalno smo ili u suradnji sa drugim zainteresiranim dionicima pokrenuli niz inicijativa vezano za ostvarivanje i poboljšanje položaja žena u ruralnim područjima, međutim i dalje ukazujemo na nužnu potrebu donošenja strategije za poboljšanje položaja žena u ruralnim područjima. Posebno ranjivu skupinu izloženu riziku višestruke diskriminacije čine žene sa invaliditetom, kontinuirano pratimo njihov položaj na području rada, zapošljavanja, dostupnosti reproduktivnim pravima, nasilju u obitelji, socijalnoj izolaciji, pristupu obrazovanju i Vezano uz pritužbe građana posebice građanki u pristupu ostvarivanja njihovih reproduktivnih prava osim što smo postupali po pojedinačnim pritužbama vezano za prava rodilja, vezano za priziv savjesti, vezano za kontracepcijska sredstva, pratili smo i ishod zdravstvene inspekcije, inspekcijskog nadzora koje je provedeno u cilju poboljšanja zdravstvene skrbi trudnica i rodilja. I u tom smislu podržavamo preporuke UN-ovog odbora za ukidanje diskriminacije žena koje je tijekom prošle godine upućeno RH. U području obrazovanja ukazali smo na potrebu integracije građanskog odgoja i obrazovanja na uklanjanje stereotipa u udžbenicima o zanemarivanju značaja uloge oca kao roditelja u odrastanju djece, postojećih stereotipa o tzv. muškim i tzv. ženskim zanimanjima podizanju kompetentnosti nastavnika za provedbu zdravstvenog odgoja, upotrebu rodno osjetljivog jezika za strukovne kvalifikacije, zvanja, zanimanja u službenim dokumentima. Građanski odgoj i obrazovanje kao zasebni nastavni predmet u osnovnim, srednjim školama još uvijek nije zaživio. Trebao bi imati važnu ulogu u odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, vladavinu prava i temeljnih sloboda. Rezultati recentnih istraživanja pokazuju potrebu za što konzistentnijim uključivanjem takvih tema u odgojno obrazovni sustav. Temeljem niza godina praćenja područja medija ne može se reći da je došlo do pozitivnog pomaka u načinu na koji mediji prikazuju uglavnom žene. Od prikazivanja žena kao objekta i isticanja njezinog izgleda fizičkih atributa. No zamijećen je i broj kritičkog promišljanja i građana i građanki koji sve više prijavljuju i ukazuju našoj instituciji na takve ne primjerene sadržaje. Dakako u javnom prostoru i dalje svjedočimo i javno reagiramo kada se radi o seksizmima i seksističkim izjavama. Promicanje načela ravnopravnosti spolova u području političke participacije i dalje ostaje veliki izazov za sudjelovanje žena u tijelima političke moći. Obzirom je na posljednjim parlamentarnim izborima izabrano nikad manje žena samo 15%. Podsjećam da posljednjih 10 godina na lokalnoj razini u predstavničkim tijelima krećemo se kontinuirano između 17, 18% žena na lokalnoj razini. Uoči izbora zastupnica i zastupnika u Hrvatski sabor kao i svaki puta prije svakih izbora svim političkim strankama upućujemo preporuku da ispune obavezu iz članka 15 Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem su dužni poštivati načelo ravnopravnosti na kandidacijske liste uključivati najmanje 40% pripadnika jednog spola. U tu svrhu predlagali smo i primjenu modela par nepar ili zip sustava prema kojem svaka druga osoba na kandidacijskoj listi bude osoba suprotnog spola. Moram reći da su žene još uvijek podzastupljene u područjima gdje se donose i političke i gospodarske odluke. Područje sporta, posljednju godinu, 2015. godinu je bilo izrazito dinamična godina kada se radi o položaju žena gdje smo reagirali prema sportskim savezima ili javnim priopćenjima u slučajevima diskriminacije rukometnih sutkinja koje su bile diskriminirane temeljem trudnoće i majčinstva, nogometne sutkinje zbog onemogućavanja profesionalnog razvoja ili ženskog šahovskog kluba zbog umanjenja broja vjerodajnica u odnosu na muške klubove. Sve više se zaprimaju pritužbe u pristupu robama i uslugama i to u području zdravstvenih, bankarskih usluga, poslovima osiguranja. Zaključno postupali smo po pritužbama i na osobnu inicijativu. Uputili smo 335 preporuka, 238 upozorenja, 182 prijedloga, inicirali smo pokretanje 4 kaznene prijave i 1 prekršajnu prijavu. Ističemo da je postignut veliki napredak vezano za uvažavanje preporuka i upozorenja institucije pravobraniteljice. Podsjećam vam 2011. uvažavanja od strane javnih tijela, pravnih osoba, lokalne zajednice, bilo je svega 35% u odnosu na mišljenje, stavove upozorenja institucije pravobraniteljice. Prema posljednjoj analizi za 2015. taj postotak je 81% potpuno uvažavani. Imamo samo 1% institucija koje ne uvažavaju i oglušuju se na odluke institucije pravobraniteljice. I na kraju želim podsjetiti da smo u protekloj godini predstavili evaluacijsko izvješće o radu institucije od trenutka kada je osnovano od 2003. do 2013. godine. Pokazalo se da smo u 13 godina postupali u gotovo 14 tisuća predmeta, proveli 148 neovisnih istraživanja, oko 500-tinjak analiza i surađivali sa preko 340 organizacija civilnog društva uključujući i sindikate. Obzirom na postupanje prema pritužbama građana i građanki u predmetnom izvješću koje ima negdje u punom sastavu oko 300-tinja stranica, dajemo opis 62 slučajeva po kojima smo postupali, dajemo 83 preporuke i uvjereni smo da će Vlada ih razmotriti kao i Sabor, primijeniti u tekućoj godini a sve u zajedničkom cilju poboljšanja, ostvarenja ustavnog načela, davanja jednakih prilika, jednakih mogućnosti i muškaraca i žena. Ja vam se zahvaljujem, očekujem raspravu i spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja kritike i prijedloge. Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li izvjestiteljica Odbora uzeti riječ? Uvažena zastupnica Gordana Sobol. …/Upadica se ne čuje./… Ispričavam se, ja sam kriv. ja sam kriv. Uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. Izvolite. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice, u startu ste rekli da ste vi nezavisna zastupateljica ženskih prava, o tome ću diskutirati kada ću raspravljati ono što u svakom slučaju sada želim odmah replicirati, u uvodu ste kao jedno od poglavlja svojeg djelovanja naveli rodnu jednakost koja se uopće ne nalazi u Zakonu o ravnopravnosti spolova niti u Zakonu o vašem radu, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Dakle čisto radi javnosti zastupnika radi se o jednom triku. Naime, u našem Ustavu je zagarantirana jedna od temeljnih postavki je ravnopravnost spolova i to je izrazito važna kategorija. U engleskom prijevodu se obično koristi … što bi se onda direktnim prijevodom na hrvatski više ne bi bila ravnopravnost spolova nego rodna jednakost. Međutim između roda koji se tradicionalno koristio kao muški i ženski rod u hrvatskom jeziku od toga napravila jedna konstrukcija koju se danas naziva rodna ideologija. Prema toj ideologiji koju zastupaju upravo udruge s kojima gospođa pravobraniteljica vrlo često nastupa je spol nešto što je zadano biološki, znači muško i žensko a rod je nešto što svaki čovjek sam bira pa onda muškarac može reći da on eto ima muške spolne organe ali se po rodu osjeća žensko ili obratno ali onda kad smo već tako pomiješali te biološke datosti onda netko može birati da je homoseksualnog roda, biseksualnog, tran seksualno, … ne znam što sve ne koje sve ima animal i kojih sve rodova ima i to nije osnova za djelovanje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova tako da evo u startu moram reći da taj dio nije u skladu sa zakonom o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Višnja Ljubičić. **Ljubičić, Višnja** Dozvolite, Zakon o ravnopravnosti spolova govori isključivo o ravnopravnosti spolova, u lokaciju našeg djelovanja ulazi i rodni identitet, dakle koji nam je zadan temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije i u djelu na koji se vi referirate, govorili smo o rodnom identitetu, isključivo koji je uneseno u organski Zakon o suzbijanju diskriminacije a kao jedan od osnova nalazi se i u Zakonu o suzbijanju diskriminacije i na to se uvijek referiramo. Zahvaljujem. Evo pozivam uvaženu zastupnicu Gordanu Sobol, predsjednicu Odbora za ravnopravnost spolova. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je na svojoj 4.sjednici održanoj 4. svibnja ove godine raspravljao o Izvješću o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015.godinu u skladu sa člankom 112. Poslovnika kao matično radno tijelo. Odbor je raspolagao i mišljenjem Vlade RH o predmetnom izvješću. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u okviru svojih nadležnosti tijekom izvještajnog razdoblja radila na ukupno 2467 predmeta i kao što je već sama rekla zadržao se gledajući se prethodna izvješća trend povećanja broja individualnih pritužbi. Pritužbe podnose preko 90% žene. Najčešće se radi o slučajevima izravne diskriminacije, preko 92% koji se i dalje u pretežnom broju odnose upravo na spolnu diskriminaciju a iza tog tek to preko 90% a zatim na bračni, obiteljski status, spolnu orijentaciju, rodni identitet. Kao i prošlih godina najviše pritužbi je zaprimljeno u području rada, zapošljavanja, socijalne sigurnosti. Opet su se najviše prituživale žene u gotovo 80% i to radi spolnog uznemiravanja na radu, ugovora na određeno vrijeme, diskriminacije temeljem majčinstva, obiteljskog statusa, nejednakih plaća i To u biti ne začuđuje obzirom na dugogodišnje trendove vezane uz stopu nezaposlenosti, rodno uvjetovanu segregaciju na tržištu rada, porast broja zaposlenih temeljem ugovora o radu na određeno, teža pristupačnost ugovora o radu na neodređeno i to pogotovo ženama te jazu plaćama koji iznosi iznad 10% i koji je povećan u odnosu nažalost na prijašnje razdoblje. U Hrvatskoj to već godinama govorimo nedovoljno se provode mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljski i profesionalnih obveza tako da bi očeve trebalo poticati na aktivniju ulogu u godinama razvoja, u formativnim godinama razvoja djeteta. Naime, rodiljni i roditeljski dopust koristilo je samo nešto malo više od 2%, 2,04% muškaraca a dok je rodiljne ili roditeljske naknade koristilo svega 1,7% očeva. Spolni stereotipi na području roditeljske skrbi i dalje je najveći razlog prituživanja očeva a s druge strane majke ukazuju na ne senzibiliziranost stručnih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojem su bile izložene. Pravobraniteljica je istakla jednu ohrabrujuću okolnost, dobru suradnju s policijom te iznimno kooperativnost centara za socijalnu skrb koji redovito uvažavaju preporuke pravobraniteljice te na osnovu toga unapređuju i svoj rad. Vezano uz slučajeve obiteljskog parterskog nasilja žene su i dalje većinom žrtve nasilja u obitelji i to preko 64% oštećenica u prekršajnim postupcima. Ono što zabrinjava to je da se i dalje određeni broj pritužbi građana i građanki odnosi na ne prepoznavanje pojedinih oblika obiteljskog obiteljskog nasilja, prvenstveno kad govorimo o psihičkom i ekonomskom od strane nadležnih institucija kao i neprimjenjivanje rodno senzibilnog pristupa u procesuiranju počinitelja i zaštiti žrtve. U usporedbi sa prošlom godinom razvidno je više od 100% povećanje broja žena žrtava u kaznenim djelima nasilja u obitelji i ono što posebno zabrinjava to je trend što veće brutalnosti samih kaznenih djela nasilja u obitelji. Pravobraniteljica je također poduzimala korake kako bi potaknula pravosudna tijela da sankcioniraju homofobni govor mržnje temeljem spolne orijentacije te poticanje na nasilje. Kao što statistika, analiza i sva istraživanja pokazuju da su žene nadmoćno izložene diskriminatornoj praksi i žrtve rodno uvjetovanog nasilja u izvješćima pravobraniteljice i prošle godine se posebno bavilo osjetljivim društvenim skupinama koje su podložne višestrukoj diskriminaciji. Dakle, bazično temeljem spola ali uz to uz to i temeljem invaliditeta, nacionalne pripadnosti, socijalnog statusa i drugo i to su ti rizici višestruke diskriminacije koje su izložene žene s invaliditetom, žene u ruralnim područjima, pripadnice nacionalnih manjina pogotovo Romkinje, žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i žene u prostituciji i u trgovanju ljudima. Vezano uz pritužbe građanki u pristupu ostvarivanja njihovih reproduktivnih prava osim što je postupalo u pojedinačnim slučajevima pravobraniteljica je pratila ishod inspekcijskog zdravstvenog nadzora koji je proveden u cilju poboljšanja zdravstvene skrbi za trudnice, ujedno podržava i preporuke UN-ovog odbora za ukidanje diskriminacije žena vezano za područje reproduktivnih prava. U području obrazovanja zalaže se za integraciju građanskog odgoja i obrazovanja, uklanjanje u udžbenicima prisutnog stereotipa o zanemarivanju značaja uloge oca u odrastanju djece kao i stereotipima o tzv. muškim odnosno ženskim zanimanjima, podizanje kompetentnosti razrednika i razrednica za provedbu četvrtog modula zdravstvenog odgoja, upotreba rodno osjetljivog jezika za strukovne kvalifikacije, zvanja i zanimanja u službenim dokumentima i drugo. Promicanje načela ravnopravnosti spolova u području političke participacije ostaje izazov za uključivanje žena u tijelima političke moći. Nizak postotak izabranih političarki na posljednjim parlamentarnim izborima 15% i oko 18% na lokalnoj razini i žene su još uvijek podzastupljene u područjima gdje se donose političke i gospodarske odluke. U raspravi koja je uslijedila pohvaljeno je izvješće jer na iscrpan i detaljan način obrađuje problematiku ravnopravnosti spolova i pojave diskriminacije u svim područjima od obitelji, radnih odnosa preko medija, obrazovanja, sporta, zdravstva. Članice odbora posebno su se osvrnule na probleme golemog nesrazmjera u području prava na ostvarivanje rodiljnih i roditeljskih dopusta a s tim u vezi i praksu dodjeljivanja roditeljske skrbi uglavnom majkama. Upozoreno je na praksu sudova koji uglavnom donose odluke da se nakon brakorazvodnih parnica u najvećem postotku djeca dodjeljuju majkama doprinoseći na taj način i dalje da se uvriježene predrasude i nadalje generiraju i opstaju i u našem društvu. Postavilo se i pitanje educiranosti naših sudaca, te istaknut problem ne postojanja suradnje sa Pravosudnom akademijom isključivo zbog njihove politike da edukacije drže suci iz samog sustava a ne neovisni stručnjaci i stručnjakinje. Pri tom je istaknut i pozitivan primjer suradnje i otvorenosti Policijske akademije. Pohvaljen je interes i višegodišnje inzistiranje pravobraniteljice i njezino ukazivanje na probleme i diskriminaciju s kojom se posebno susreću žene s invaliditetom. Nadalje, istaknut je posebno problem nedovoljne političke participacije žena na svim razinama a naročito u svjetlo nadolazećih lokalnih izbora. Članice odbora istakle su posebno negativan odjek odluke Ustavnog suda neposredno pred prošle parlamentarne izbore a vezano uz valjanost odnosno nevaljanost listi za Sabor i postotak žena na listama kao i neusklađenost reakcija nakon parlamentarnih izbora kad su u pitanju državne institucije. S jedne strane Ustavni sud, pravobraniteljica, s druge strane DORH. Pravobraniteljica je sudjelujući u raspravi objasnila i način na koji se odabiru teme istraživanja te naglasila da se uvijek kroz više godina prate određeni trendovi te se na taj način izdvajaju teme i područja koja bi trebalo dodatno istražiti te na osnovu rezultata istraživanja kreirati naše politike kako na državnoj tako i na lokalnoj razini. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 5 za i 3 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći zaključak: „Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015.godinu.“ Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena pravobraniteljice i nadležni iz ureda pravobraniteljice, zastupnice i zastupnici u samom uvodnom obrazloženju pravobraniteljice i predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova oni koji možda i nisu pročitali ovo izvješće mogli su vidjeti da u njemu je sadržano postupanje pravobraniteljice po pritužbama građana i građanki na diskriminaciju temeljem spola, bračnog, obiteljskog statusa, spolne orijentacije posebice u području rada i zapošljavanja, nasilja u obitelji, obrazovanja, političke participacije i medija. Na temelju navedenih pritužbi pravobraniteljica daje i određene preporuke u izvješću. Mogli smo uočiti da iz godine u godinu najveći broj primjedbi upravo ide u onom dijelu prilikom zapošljavanja i naravno nasilja u obitelji i to jest najveći problem kako i rada pravobraniteljice ali i općenito ravnopravnosti spolova. Obzirom na postupanje prema pritužbama koje provedenih istraživanja i analiza pravobraniteljica je u predmetnom izvješću o radu za 2015.predločila 82 opisa slučaja i daje ukupno 93 preporuke. Kao i prošlih godina vezano uz diskriminaciju kao što sam i rekla najviše je pritužbi upravo dolazi od žena, dakle više od 90% tih pritužbi, temelj spolne diskriminacije, vezano uz diskriminaciju na tržištu rada, socijalne sigurnosti, zatim vezano za nasilje u obitelji te područje pravosuđa. Prituživale su se najčešće žene radi spolnog uznemiravanja na radu, ugovora na određeno vrijeme koji je također dugogodišnji problem i upravo većinom zaposlenih na određeno vrijeme jesu žene, diskriminacije temeljem majčinstva. Poražavajući su podaci da žene tijekom trudnoće ili nakon povratka s rodiljnog dopusta na radno mjesto su gotovo u 80 do 85% slučajeva bile izvrgnute nekom nekom obliku diskriminacije, da li je to da su bile raspoređene na niže radno mjesto, naravno samim time to radno mjesto je i manje plaćeno, da nisu mogle koristiti godišnji odmor, odmor, slobodne dane ili bolovanje. Zatim obiteljskog statusa i nejednakih plaća. Pravobraniteljica također navodi da navedeno na začuđuje s obzirom na dugogodišnje trendove vezane uz stopu nezaposlenosti i upravo kada se javlja veliki problem nezaposlenosti posebice kada samo imali posljednje dvije do tri godine ekspanziju broja nezaposlenih u Hrvatskoj upravo su najveće žrtve na tržištu rada bile žene, zatim rodno uvjetovanu segregaciju na tržištu, porast broja zaposlenih temeljem ugovora o radu na određeno i sve težu pristupačnost ugovora o radu na neodređeno osobito ženama. ženama. I sigurno da svaka žena koja je prihvatila raditi na određeno nije zbog toga što je to željela već zbog toga da bi prehranila svoju obitelj, svoju djecu da bi imala uvjete i sredstva za najosnovnije egzistencijalne potrebe svoje obitelji. A posljednje tri godine kao što sam i spomenula susretali smo se sa velikom stopom rasta nezaposlenosti. Pritužbe su prvenstveno usmjerene na tretman državnih tijela i drugih pravnih osoba, a ne toliko na pojedince. U području rada i zapošljavanja žene se susreću s diskriminacijom na tržištu rada, postoji razlika u plaći i to gotovo oko 10% razlike, a neovisno o razini obrazovanja žene češće gube posao od muškaraca. A znamo da u postotku visoko obrazovnih stanovnika RH žene čine većinu. Upozorava se također na prisutan jaz u plaćama, muškarac u Hrvatskoj godišnje prosječno zaradi oko 10 400 kuna bruto više od žene. Hrvatsko tržište rada ostaje spolno segregirano, a od ukupno 19 područja djelatnosti žene su izrazito ili značajno podzastupljene u 8, ponajviše ponajviše u građevinarstvu, rudarstvu, vodoopskrbi, gospodarenju otpadom itd. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, zdravstvo i socijala te obrazovanje područja su u kojima su više zastupljene ali ovdje valja istaknuti da što je veća razina odlučivanja na primjer u pravosuđu što je viši sud manja je zastupljenost žena. Tako da je činjenica da su žene zaposlene u onim djelatnostima i na onim dužnostima vodećim i rukovodećim u kojima su plaće manje. I otuda ustvari dolazi ta razlika u plaćama. A u postotku obrazovanije su od muškaraca. Također, treba spomenuti veliki problem ekonomskog nasilja nad ženama, posebice nezaposlenih žena koje ako su i žrtve obiteljskog nasilja, a nezaposlene su često ostaju u obitelji s nasilnikom jer nemaju drugih prihoda kako bi prehranile sebe i svoju djecu. I zbog toga ističem ovdje da je itekako važno ratificirati Istanbulsku konvenciju o sprečavanju nasilja nad ženama koju je RH potpisala u siječnju 2013. godine je na taj način preuzela na sebe obvezu sveobuhvatne zaštite žena od svih oblika nasilja. Također se u izvješću navodi da se u Hrvatskoj još nedovoljno provode mjere koje omogućavaju usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza. Prošle godine je neznatno porastao broj očeva koji su koristili rodiljni i roditeljski dopust a prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje rodiljni i roditeljski dopust koristilo je samo 2% muškaraca dok je rodiljne i roditeljske naknade koristilo svega 1,7% očeva. A to je sve zbog toga što muški član obitelji otac je bolje plaćen nego žena. ako znamo da od 6. mjeseca do 12. mjeseca života djeteta dakle nemamo delimitiran dio rodiljne naknade zbog toga i žene češće gotovo u 98% slučajeva ostaju sa djetetom kod kuće. Također se napominje da su iskustva drugih zemalja pokazala da očevi koriste svoje pravo na roditeljski dopust kada je on dobro plaćen iako su utvrđene određene kvote. Spolni stereotipi na području roditeljske skrbi i dalje predstavljaju najčešći razlog prituživanja očeva dok majke ukazuju na nesenzibilnost stručnih osoba vezanih uz obiteljsko nasilje kojem su bile izložene. izložene. Valja također istaknuti ohrabrujuću okolnost i dobru suradnju s policijom, kao što smo čuli u izvješću Odbora za ravnopravnost spolova te iznimnu kooperativnost centara za socijalnu skrb koji su itekako važni. Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama i djecom je i dalje veliki problem što pokazuje i činjenica da u slučajevima nasilja u obitelji policija redovito privodi i zadržava na ispitivanju oba supružnika. Vezano uz spolno uznemiravanje također postoji određena zabrinutost za žrtve spolnog uznemiravanja koje odustaju od prijava zbog straha od osvete. Čuli smo uvažena gospođa pravobraniteljica je istaknula da Grad Zagreb ima itekako dobar sustav rješavanja problema nasilja u obitelji i osobno to mogu i potvrditi ali smatram da je itekako važno da svaki grad i svaka županija u RH reagira na pravi način i da svaka žena, dijete, član obitelji koji je žrtva obiteljskog nasilja bude zaštićena i da mu se omogući samostalnost i između ostalog izlazak iz nasilničke obitelji. Vezano za slučajeve obiteljskog partnerskog nasilja žene su i dalje većinom žrtve nasilja u obitelji i dalje se određeni broj pritužbi odnosi na neprepoznavanje pojedinih oblika obiteljskog nasilja. Dok bilježimo kontinuirani pad prekršajnih djela nasilja u obitelji u usporedbi s prošlom godinom razvidno je da je više od 100% povećanje broja žena žrtava u kaznenim djelima nasilja Također je pravobraniteljica provela jedno zanimljivo istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca i tema o ravnopravnosti spolova u središnjim informativnim emisijama koje se emitiraju kako na HRT-u tako i na komercijalnim televizijama Novoj tv i RTL. Istraživanje je pokazalo da su žene značajno podzastupljene i kao sugovornice i kao ekskluzivne gošće na sve tri televizije ali su u većini kao novinarke one koje se javljaju s terena. Zastupljenost tema vezanih uz ravnopravnost spolova je gotovo zanemariva. Dakle, ona ne iznosi niti 1% u ukupnom zbroju sve tri televizije. Pravobraniteljica navodi da su u medijima i dalje prisutni spolni stereotipi i seksizam i da mediji uporno koriste žensko tijelo kao objekt za privlačenje pažnje na druge sadržaje ili vrednovanje žena isključivo temeljem I tu naravno dolazimo do pitanja političke zastupljenosti žena kako ovdje u Hrvatskom saboru tako i u jedinicama lokalne samouprave. Žene su na rukovodećim gospodarskim dužnostima u korporacijama, ali tako i u političkom životu itekako podzastupljene. Dakle, tek 15% je izabrano zastupnica u Hrvatski sabor. Sigurno da razlog tomu je i odgoda primjene kojim je trebalo biti na svim listama zastupljenost 40% podzastupljenog spola. To su sada na žalost još uvijek žena. Ali i općenito možemo ovdje iščitati i odnosa i medija, i medija, ali i svih sudionika u javnom i političkom životu, pa tako i u dijelu reagiranja kako udruga koja se bave zaštitom žena, pa tako u nekom dijelu i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pa često puta tijekom, prije i nakon predizbornih kampanja ne reagira se na očitu diskriminaciju temeljem spola. Imali smo takav primjer i u predsjedničkoj kampanji. Imali smo ženu koja je bila kandidatkinja, koja je voljom birača izabrana i za predsjednicu Republike Hrvatske uz priopćenje netom početkom prije kampanje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nije bilo drugih reakcija posebice već tijekom lipnja i srpnja kada je predizborna kampanja bila itekako daleko nije se reagiralo na diskriminaciju temeljem spola. Ovaj puta predsjednica Republike Hrvatske dolazi iz redova HDZ-a, Domoljubne koalicije. Nekada će neke kandidatkinje za županice, gradonačelnice, za najviše političke dužnosti dolaziti iz nekih drugih političkih stranaka. Smatram da se u tom dijelu ne smijemo politički dijeliti. Reakcija mora biti usmjerena isključivo na diskriminaciju temeljem spola, a ne se opterećivati iz koje političke stranke, iz političkog spektra određena kandidatkinja dolazi. Dok s druge strane imamo reakcije na primjer bilo je reakcija što također pozdravljam i mislim da je dobro da se reagira kada je u Slobodnoj Dalmaciji objavljen članak potpisan samo inicijalima „Lijepe žene prolaze kroz jad“. U tekstu članka o strahotama izbjegličkih sudbina kojima smo svjedočili i aktivno se Hrvatska uključila. Autorica članka smatra primjereno pisati o fizičkoj ljepoti žena izbjeglica koje su zaslijepile svojom ljepotom usprkos uvjetima s kojima su se bile prisiljene suočiti. To su također teme o kojima se treba reagirati. I ono što je itekako važno i smatram da u nadolazećem razdoblju treba biti i više u fokusu i pravobraniteljice spolova, ali i hrvatske Vlade, Hrvatskog sabora i svih ministarstva jest demografska politika, demografska Jer u ovome izvješću gotovo je ona neznatno zastupljena na nešto manje od jedne stranice. Ono što se navodi, što je činjenica što pokazuju i brojke da je demografska slika u prošloj godini bila izuzetno loša. Oni koji prate to područje znaju da od trenutka od kada se mjeri broj rođenih i umrlih da je upravo u prošloj godini Hrvatska doživjela demografsko dno, da je u povijesti mjerenja statističkih rođen najmanji broj djece. nepovoljniji položaj žena na hrvatskom tržištu rada, veliku nezaposlenost žena, nepomaganje i nereagiranje kako određenih institucija posebice u dijelu prema Vladi Republike Hrvatske, prema nadležnim ministarstvima ako znamo da u posljednje četiri godine uz iseljavanje najveći problem upravo jest bio demografski pad smatram da se itekako trebalo reagirati u tom dijelu jer to je odgovornost svih nas, svih sudionika u javnom, društvenom, političkom životu i naravno paralelno trebalo je raditi na razvoju ekonomske i demografske politike. Svakako ovdje želim istaknuti da svojim djelovanjem kroz reagiranje na demografski pad, ali i na ukazivanje na pomoć ženama, zaposlenim ženama da imaju adekvatnu pomoć kako u jedinicama lokalne samouprave, gradovima i županijama, da znaju kako i na koji način će njihova djeca ukoliko su majke imati mjesto u dječjem vrtiću … …/Upadica Tepeš: Vrijeme./… … školi i dnevnom boravku. I to je jedan važan faktor u dijelu kako bismo poradili i na ravnopravnosti žena na tržištu rada, ali i demografskoj obnovi

jednom dugom izlaganju koje je izgledalo kao afirmativno, a u stvari je vrlo čudno oslikavalo rad pravobraniteljice, posebno u ovom zadnjem dijelu što govori u prilog da ćemo vjerojatno možda imati isti scenario kao što smo imali i sa glasanjem za pravobraniteljicu koja je bila, dakle nije izglasano povjerenje. Kad govorimo o nezaposlenosti ja bih molio da se držimo činjenica, a te su vrlo jasne i provjerljive u Državnom zavodu za statistiku i u Zavodu za zapošljavanje koje govore da nezaposlenost nije rasla u zadnje dvije, tri godine nego je rasla negdje od 2009. do 2013. i nakon toga bilježimo konstantni pad nezaposlenosti. Imamo i pad nezaposlenosti žena. Kada govorimo o zaposlenosti onda se vrlo jasno i Državni zavod za statistiku je pokazao da nam raste zaposlenost u 2015. 2015. godini, da je počeo taj rast u 2014. i da imamo pozitivne efekte i u zapošljavanju žena, ali ne takve kao što bi očekivali. Jasno je da moramo raditi na tome. Ja bih bio puno zadovoljniji sa vašim pledoajeom o ovom vrlo dugom kada bi vaša Vlada dala pozitivno mišljenje na dva zakona koja su bila vrlo značajna za porodiljine naknade gdje smo pokazali ono što ste vi rekli da trebamo povećati porodiljine naknade da bi bilo onda primamljivije da očevi budu na porodiljinom dopustu. Vaša Vlada je dala negativno mišljenje na te zakone. Prema tome, očito da imate ili dva načina razmišljanja ili da Vlada drugom a vi šumom. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Sandra Krpan. prejudicirate nešto što nisam rekla. Što se tiče nezaposlenosti, dakle vaša Vlada ostati će zapamćena po dvije najgore za hrvatski narod od samostalnosti slobodne Hrvatske a to je demografski pad, to su činjenice, to govori statistika, to govore brojke a drugo povećavanje broja nezaposlenosti. Kako vi to prezentirate? Promijenili ste metodologiju i preko 100 tisuća ljudi se iselilo iz Hrvatske. A znate kojih ljudi? Onih koji su bili na burzi, nezaposleni. Nisu išli oni koji rade, koji imaju sigurna primanja i koji imaju s čime, kako i na koji način prehraniti svoje obitelji. Dakle to su katastrofalne posljedice Vlade SDP-a i Zorana Milanovića. I doista vam se divim da da imate obraza nakon svega na jednoj temi oko koje se ne bismo smjeli politički dijeliti jer brojke pokazuju da bismo trebali u tom dijelu itekako biti jedinstveni, o nekim temama o kojima raspravljamo ovdje u Hrvatskom saboru, onda o participaciji žena kako na tržištu rada tako političkom, gospodarskom životu a posebice po pitanju nasilja u obitelji. I nemojte, nemojte ono što je nemoguće oprati i dokazati pokušati nama svima ovdje ili onima koji to slušaju objasniti da je suprotno. Pa onih 100 tisuća ljudi koji su se iselili znaju zašto su otišli iz Hrvatske. Zato što nisu zahvaljujući vašoj Vladi

Meni je drago kolegice što ste govorili o najvažnijim pitanjima, o ekonomskom nasilju nad ženama i, odnosno diskriminaciji na području zapošljavanja i rada. Uvodno bih samo htjela reći da mi je žao. I vaša rasprava u cjelini se može okarakterizirati kao pozitivna u odnosu na izvješće pa mi je na neki način žao što se niste i izjasnili o tome da li podržavate ovo izvješće ili ne ili ste tu da eto citiram „rodno neutralni“ iako smatram da je to nešto sasvim pozitivno i iz vaše rasprave bih ja to tako i ocijenila. Slažem se s vama da treba što prije ozakoniti Istambulsku konvenciju dakle koja je poznata pod tim nazivom Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju nasilja nad ženama jer smo mi većinu svih tih mjera koje nalaže Konvencija već i usvojili. Međutim, mi smo od 2014. godine ovo što vam je nešto i kolega Mirando već odgovorio u svojoj replici započeli sa, pa i čudi zašto vi ne podržavate i ustrajete na tome, jer to iz cijelog tona vaše rasprave i proizlazi da podržite one mjere pogotovo prema ženama za zapošljavanje, pogotovo one koje su dugo vremena bile bez posla što je prošla Vlada činila, jednako tako da ustrajete na tim mjerama, da se oslobode poslodavci dijela doprinosa za zapošljavanje mlađih i i od 30 godina među kojima su i mnoge žene nezaposlene. Jer svako nasilje i svaka neravnopravnost proističe iz ekonomskog nasilja nad ženama. iz ekonomskog nasilja nad ženama. I ponavljam meni je jako drago što ste većinu svoje rasprave potrošili upravo na tome. A što se tiče mladih, iseljavanja mladih, istina to je nama veliki problem. Međutim, nažalost u zadnjih 6 mjeseci se broj linija prema zapadnoj Europi se povećao a nije se smanjio. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Margareta Mađerić. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Iznesite brojke. Što se tiče mjera o kojima govorite, pa upravo HDZ koja je najjača stranka u Domoljubnoj koaliciji i najjači i najbrojniji partner u hrvatskoj hrvatskoj Vladi ima niz demografskih mjera koje smo istaknuli u svome programu i koje naravno sada u okviru resornih ministarstava i Vlade RH i provodimo. Kada spominjete sada prijedloge koje ste ovdje ovdje uputili tijekom ovog sada novog saborskog mandata, pa ja se opravdano pitam pa zašto to niste prije učinili barem biste smanjili demografski pad kada smatrate da to što ste predložili je tako izuzetno dobro i kvalitetno. Imali ste ministricu, sadašnja je potpredsjednica Hrvatskoga sabora koja je upravo bila u tom području demografske obnove, zašto niste npr. delimitirali rodiljine naknade 6+6? Zašto niste povećali naknadu za opremu novorođenog djeteta? Zašto niste smanjili poreze na dječju hranu i dječje potrepštine? 4 izgubljene godine SDP-ove Vlade rezultati su brojke koje govore da smo prošle godine doživjeli demografski pad, rođen je najmanji broj beba u povijesti od kada se mjeri statistika u RH. Preko sto tisuća mladih obitelji, mladih ljudi sa djecom su se iselili sa trajnom namjerom da ostanu vani u inozemstvu zbog toga što im niste omogućili njihovo temeljno ljudsko pravo a to je pravo na rad. I sada imate obraza spominjati neke prijedloge zakona koje ste sada uvrstili u saborsku proceduru. Pa imali ste 4 godine, zbog toga su vam i birači rekli da vas više ne žele. Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Pa poštovana kolegice ja bih se u većini složila sa raspravom koju ste ovdje iznijeli. I sa stavom koji iz te rasprave proizlazi čini mi se a to je da sa ove konstatacije koje su iznesene u izvješću i da treba podržati pravobraniteljicu u nastojanjima da ono što nije dobro a vidimo da pokazatelji nisu dobri, da se ispravi. Međutim, ono što moram priznati mi se čini pomalo u vašoj raspravi ipak na neki način bez uvrede licemjerno je to da ako mi u politici a prije svega u politici jer smo ovdje u politici trebamo početi od sebe i početi ono iz našeg dvorišta pa u užem smislu iz dvorišta političkih stranaka koje su u ovom parlamentu je da mi imamo porazne rezultate nakon parlamentarnih izbora o učešću žena odnosno participaciji žena u politici a da tu nažalost upravo vaša stranka prednjači. Ja se sjećam, ja sam bila na izborima u sedmoj izbornoj jedinici. Na listi vaše koalicije nisam sad provjerila ali mislim da je samo jedna žena bila. Znači, dok mi te stvari ne promijenimo, dok tu ne počnemo, s tim ne počnemo, dok tu participaciju unutar nas ne izborimo, unutar stranaka mi kao žene, mi vrlo teško možemo razgovarati o pozitivnim pomacima na svim drugim poljima jer smo mi ti koji ovdje o tome odlučujemo. Ja sam ponosna, ja sam u stranci koja ima 9 zastupnika u klubu, 6 je zastupnica. Ja vas pitam kako bi izgledao ovaj Sabor a i uopće kako bi izgledala možda ukupna politika Hrvatska da je takva participacija u ovom Parlamentu i kod drugih stranaka odnosno u ukupnom broju. Znači moje mišljenje je da trebamo početi odavde, od sebe i da moramo čistiti u vlastitom dvorištu a mislim da su rasprave koje idu u pravcu podrške svemu ovome što je rekla pravobraniteljica pomalo licemjerne na način kako ste ih vi iznijeli. Izvolite. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Uvažena zastupnice niste niti vi a niti ja ovdje koji ćemo ocjenjivati i presuđivati o tome tko je licemjeran i tko na kakav način raspravlja. Često puta ovdje u Hrvatskom saboru svjedoci smo toga da se istina interpretira na način da je jedino istinito ono što dolazi s lijeve strane sabornice. Vi morate shvatiti i uvažiti pravo da svatko ima mogućnost posebice mi koji smo izabrani u Hrvatski sabor iznositi svoje stavove, mišljenja, viđenja i da je istina ona koju će u konačnici presuditi i reći birači kao što su rekli i na izborima koji su neposredno iza nas. Oni koji poznaju moje političko djelovanje pa i uvažena gospođa pravobraniteljica je treći mandat sam zastupnica u skupštini grada i predsjednica povjerenstva za ravnopravnost spolova, puno smo zajednički surađivali i odrađivali niz kako okruglih stolova, tribina i drugih aktivnosti. Uvijek ističem da je odgovornost na to na dvije najveće političke stranke, to su HDZ i SDP što imamo tako malen broj žena kako u Hrvatskom saboru tako i u jedinicama lokalne samouprave, u predstavničkim tijelima gradova i općina i tu gotovo da nema razlike između nas. Zastupnica HDZ-a je ovdje 6, mislim SDP-a 7, dakle tu smo negdje podjednako i u tom djelu su dvije najveće političke stranke zakazale i u onome trenutku kada će se to promijeniti, promijeniti će se i zastupljenost žena ovdje u Hrvatskome saboru ali dozvolite da u svakom slučaju sve što je ovdje izneseno je afirmativno. Mislim da nasilje u obitelji, zaposlenost, zapošljavanje žena, majčinstvo, sve teme koje su vezane uz ravnopravnost spolova zbog praznih pokazatelja ne zaslužuju da se politički oko toga dijelimo. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Replika, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Mađerić, dakle u jednom ovom svom dijelu osvrnuli ste se, izrazili žaljenje što je pravobraniteljica na pitanja demografske politike potrošila praktički samo jednu stranicu. Ali s obzirom da se dugo bavite pitanjima ravnopravnosti spolova onda morate priznati kao i ja da cijelo izvješće i najveći dio različitih poglavlja o kojima izvješćuje pravobraniteljica a tu prvenstveno mislim upravo na onaj dio koji se odnosi na položaj žena na tržištu rada, trudnica, majki, zapošljavanje žena, segregacija itd. tu trebamo tražiti uzroke loše demografske slike. Dapače, ja sam uzela u ruke samo ovaj skraćeno izvješće gdje vezano kod demografske politike pravobraniteljica ukazuje koja su to područja koja bi trebalo kvalitetnije urediti, poboljšati zakonom, populacijskom politikom ili obiteljskom politikom i ne znam čime a što bi doprinijelo sutra boljoj demografskoj slici Hrvatske. I to nije prvi puta da ona to govori. govori. Dakle, i u tom svom preporukama odnosno u tome što smatra, koja su to područja gdje bi trebalo poboljšati radi bolje demografske slike ona zadire i na državnu razinu ali zadire i na lokalnu Pa kaže, preporučuje dugoročnoj kvalitetniju populacijsku politiku koja se prije svega odnosi na rješavanje stambene problematike, nezaposlenosti, kvalitetnije i povoljnije mogućnosti smještaja djece radnom vremenu jaslicama, dječjim vrtićima, dnevnim boravaka, fleksibilnost uređenja radnog vremena, znatno smanjenje ugovora o radu na određeno vrijeme. Govori i o usklađenosti obiteljskog profesionalnog života, o potrebi da očevi koriste više roditeljski. Dakle, a na nastavak toga idu i sve one mjere koje bi tu trebali napraviti. Oprostite, 6 mjeseci prolazi od ove vlasti. Ja sam sigurna da nećete dočekati niti prvu godinu ali ništa od onoga što kažete da ste imali u programu vezano oko demografske obnove, mi u ovom Saboru još nismo vidjeli. Osim neuspjele mjere koja je okljaštrena, vezano oko 1000 eura za svako dijete a svi dobro znamo da to nije mjera ili može biti samo jedna mala mjera u budućoj nekakvoj … …/Upadica Tepeš: Vrijeme./… … boljoj demografskoj slici. Ispričavam se. **Tepeš, Ivan (HSP AS)** Odgovor na repliku uvažena zastupnica Margareta Mađerić. Izvolite. (HDZ)** Demografsko pitanje je nacionalno, strateško i gospodarsko pitanje. I upravo zbog toga i u tom dijelu je išla moja primjedba, jer smatram da smo svi, posebice ministarstvo bivše, Vlada, Hrvatski sabor a ujedno i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za djecu da su itekako trebali svi biti glasni i ukazivati na taj veliki problem. Ono što je mene opravdano zasmetalo da se u tome području gdje kao što sam rekla eto pola stranice teksta se ističe da se žene u našem društvu tretiraju kao čuvarice obitelji i svih tradicionalnih vrijednosti i kao glavni oslonac u rješavanju demografske krize. I onda se nastavlja da su žene diskriminirane na više područja života. Da li je takav stav i temeljem čega smo se. Ja nemam takav dojam. Netko ga možda ima. U mom okruženju nije takav dojam. U mom okruženju je stav da žena može bit i uspješna i obrazovana i zaposlena i majka. Ali ne možemo sa takvim stavovima onim obiteljima i onim ženama koje su odlučile svoj život posvetiti djeci, dakle koje su odlučile ostati kod kuće reći da su one čuvarice obitelji i da su čuvarice tih tradicionalnih vrijednosti, a one druge nisu. Ja mislim da je to pogrešno. Dakle, mislim da je to pogrešno. I u tom dijelu je išla moja kritika. Ono što smo trebali ukazivati jest demografski pad, demografska katastrofa, sto milijardi potrošenih kuna ne zna se za šta prošle SDP-ove Vlade. Preko sto tisuća iseljenih mladih obitelji koji su prodali stan, kuću sa trajnom željom za iseljavanjem i nepovratku u svoje obitelji dok je prije migracija bila druga, išao je muški član obitelji, žene i djeca su ostajale kod kuće. I to je nacionalno pitanje i ne smijemo se tu politički dijeliti. Uvažene kolegice i kolege, ja vas molim da poštujemo jedni druge. Iako smo različitih mišljenja dopustimo jedni drugima da govorimo. Ja vas molim! Replika uvažena zastupnica Marija Budimir. Izvolite. **Budimir, Marija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice Mađerić evo svi ćemo se složiti kako je pitanje demografske obnove ključnih problema, jedan od prioriteta ove Vlade bez obzira što se evo i sama pučka pravobraniteljica u svome izvješću osvrnula i na toj jednoj stranici govoreći da je demografska slika izuzetno loša. Ona je radila izvješće za 2015. godinu, znači za vrijeme bivše Vlade i ono što smo i čuli danas u ovim izlaganjima kako se trebalo kroz razno razne mjere više popratiti kako bi demografska slika bila bolja. Smatram a vjerujem možda vjerojatno i vi kolegice Mađarić kako treba paralelno raditi i na razvoju ekonomske i demografske politike i kako je ovo jedna od mjera od ovih 7 i pol tisuća kuna za novorođeno dijete i jedan minimalni doprinos za razvoj demografske politike. I recite mi u vašem izlaganju osim ovih mjera za vrtiće, pojačane kapacitete što mislite kakav je odnos prema ženama u ruralnim područjima i na koji način ćemo zadržati ljude u tim područjima da svi nemaju ono što imaju veliki gradovi. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Margareta Mađerić. je prošla Vlada zaustavila investicije bilježila je konstantno pad gospodarstva, gospodarske aktivnosti. Preko 100 tisuća ljudi se iselilo, imamo najveću stopu nezaposlenosti u povijesti samostalne i slobodne Republike Hrvatske. I naravno da samim time i demografska obnova i pad nataliteta jest jedan od uzroka uzroka jedne takve izuzetno loše SDP-ove politike kojoj smo na žalost bili svjedoci posljednje četiri godine. A slažem se, evo uvaženi gospodine potpredsjedniče, nadam se da ćete se složiti sa mnom da bismo trebali jedni druge uvažavati, uvažavati pravo na različita mišljenja i stavove. Dozvolite da različito raspravljamo i da različito mislimo, a ne znači da se moramo onda jedni druge vrijeđati i omalovažavati. Jer različitost je uvijek dobra. Vjerujte mi jednoumlje je pokazalo kuda nas je dovelo. Dakle, dozvolite da kao zastupnica u Hrvatskom saboru imam poslovničko pravo na repliku da na nju i odgovorim. Demografska obnova posebice u manjim gradovima i općinama je itekako bitna. Dok se mi u gradu Zagrebu borimo da u trećem ili četvrtom razredu osnovne škole djeca imaju dnevni boravak, na otocima ili u malim, manjim sredinama, općinama i selima kad pitaš dijete ideš li na dnevni boravak on te čudom gleda zbog toga što ne postoji uopće organiziran takav način skrbi djece, da ne govorimo o nedostatku vrtićkih kapaciteta, korporacijskih vrtića i niz drugih problema koji su neposredno i posredno vezani sa padom nataliteta u Hrvatskoj.

Stječe se dojam iz vaše rasprave da se na neke teme nije reagiralo, odnosno da se blago reagiralo. Sami ste naveli primjer predsjednice, odnosno predsjedničke kampanje gospođe Kolinde Grabar Kitarović koja je bila diskriminirana tijekom kampanje, ali i nakon toga. Sada je to bila kandidatkinja, odnosno predsjednica Domoljubne koalicije. Sutra će biti iz neke druge političke opcije i mislim da se po tom pitanju ne trebamo dijeliti na desne ili lijeve. A onda ovdje govoriti o 15% izabranih zastupnica u Hrvatskome saboru. Nagodinu nas čekaju lokalni izbori, evo to je prilika da sada svi zajednički se izborimo za veću zastupljenost žena na listama kada su u pitanju lokalni a i svi sljedeći izbori koji nam Kada je u pitanju Istanbulska konvencija naravno da smo mišljenja da je čim prije treba ratificirati naravno i RH, a demografska obnova svi smo dosada se evo ovdje uvjerili da je najveći problem RH a u ovom izvješću je imamo na negdje otprilike pola stranice. Ali evo nadam se da će ona u sljedećem i u svakom drugom izvješću biti barem na više stranica odnosno da ćemo se tom problemu svi zajedno, i desni i lijevi, više posvetiti.

Dakle, uvažena zastupnica HNS-a, žao mi je što nije ovdje, prozivala je HDZ kao najodgovorniju stranku zbog toga što nema dovoljno, zato što u Hrvatskom saboru nemamo dovoljnu zastupljenost žena, odgovornost je i na HDZ-u da se razumijemo ali s druge strane nisam čula od njezine stranke da za vrijeme predizborne i predsjedničke kampanje da se reagiralo na niz seksističkih ispada. Ali ne samo za vrijeme kampanje, prije i poslije. Sadašnju predsjednicu naziva se imenom i dalje. Dakle, kada smo imali muškog predsjednika onda je on bio gospodin po prezimenu koji je bio, sada se predsjednicu naziva imenom. To je seksizam. Govori se i u medijima se može pročitati i moglo se i i tijekom i prije predizborne kampanje da će na čelu države biti suknja. Isticalo se bračno i obiteljsko stanje kandidatkinje dok još i nije bila kandidatkinja. Ne često puta i dan danas

I to je političko licemjerje i od političarki. Jer smo mi te prve koje bismo na takva ponašanja onda u tome trenutku trebali reagirati. A zašto je mene zasmetalo ne reagiranje tijekom, za vrijeme i poslije kampanje na napade na kandidatkinju sadašnju predsjednicu temeljem spola? Iz dva razloga. Prvi razlog zbog toga što sam članica HDZ-a i zbog toga nitko nije trebao reagirati. Ali iz drugog razloga zbog toga što su to bili seksistički ispadi isključivo zbog toga što je kandidatkinja i sadašnja predsjednica žena. E za to su svi trebali reagirati. I lijevi i desni i institucije i udruge žena koje se bore i zalažu za ravnopravnost žena, zastupljenost žena i koje štite ženska ljudska prava, a takva je uvažena pravobraniteljica. I imam pravo

Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Osvrnula bih se na dvije stvari koje smo ovdje danas čuli, vezano je za seksizme u medijima i za odnos prema kandidatkinji za predsjednicu Republike Hrvatske. Uvažena zastupnica je govorila sve ono što smo mi u analizi za 2014. godinu iznijeli, svi primjeri su navedeni i ono što je potrebno razjasniti javnosti ali i ovom uvaženom Domu. Dakle, institucija pravobraniteljice nije izvršna vlast, nije parlamentarna vlast, nije pravosudno tijelo. Mi smo neovisno tijelo i ne možemo nikako reagirati u izbornim kampanjama. To nije samo ograničeno našim zakonom, našim ovlastima već je takva praksa i svih drugih demokratskih neovisnih pravobraniteljskih institucija koje postoje 200-njak godina. Kada bismo tijekom izbornih kampanja reagirali i prozivali tada bismo se javnosti predstavili kao neovisno tijelo koje glasa ili priklanja se jednom ili drugom kandidatu. Ono što uvijek činimo prilikom predizbornih kampanja, da li su to parlamentarni izbori, lokalni izbori, predsjednički izbori, europarlamentarni izbori da dajemo javno priopćenje i da pozivamo na odgovornost svih javnih osoba, političara da u svojoj retorici posebice kod zaoštravanja retorike pred same izbore vode računa o ustavnom načelu ravnopravnosti, o primjerenom govoru u javnom prostoru, o izbjegavanju homofobnih i seksističkih izjava. Moram reći da su izbori bili raspisani 20. studenog 2014. godine, mi smo nakon 6 dana dali javno priopćenje gdje smo upravo se obratili javnosti i svim političkim strankama na primjerenu retoriku, ali smo i u istom priopćenju dali analizu na koji način se postupalo prema predsjedničkoj kandidatkinji, između ostalog i prema predsjedniku muškarcu jer su bili dvoje predstavnika koji su išli u izbornu utrku za predsjednika države, gdje smo naveli da smo još tijekom 7. mjeseca i na HRT-u i na određenim portalima jasno istaknuli razliku u percepciji žena i muškaraca u politici i o neprimjerenoj retorici kada se govorilo o aferi „Barbara“ kada se govorilo o tome na koji način će tvrdi birači da li će birati ili neće birati meku Kolindu i slične neprimjerene izjave. 12. siječnja nakon izbora odmah smo dali javno priopćenje gdje smo čestitali predsjednici države i gdje smo dali kratki osvrt sa naznakom da ćemo analizu provedenih predsjedničkih izbora sa svim propustima, seksizmima koji su se događali tijekom takve kampanje biti obrađeni u cjelovitoj analizi. Ona je i objavljena, pošto imamo rok objavljivanja do 30. ožujka 2015. godine. Moram reći da nismo nikad imali hemunga od istupanja u javnosti kada se radilo o seksizmima od strane političara ili dužnosnika bilo da se radilo o predsjednicima stranka, potpredsjednicima Vlade, predsjednicima država, o tome na koji način su se seksizam mogao iščitati kroz predsjedničku kampanju sve smo dakle naveli. Također, moram istaknuti i na javne pozive pojedinih žena iz javnog života koji su tražili da ovaj institucija koja nije institucija koja se bavi pravima žena već je institucija koja se bavi ravnopravnošću spolova da se izjasni i da podršku jednom ili drugom kandidatu posebice ženskoj kandidatkinji. Također, moram reći da o pitanjima seksizma i o pitanjima podrške, reagiranja ili nereagiranja u javnosti osobno sam imala prilike razgovarati sa predsjednicom države u dva navrata u njezinom uredu gdje smo vrlo jasno i glasno razjasnili i stav medija i stav retorike prema ženama koje su visoko pozicionirane. Takve retorike će uvijek biti i pitanje je da li je uputno svaki puta reagirati i da li na taj način se otvara Pandorina kutija gdje se određene stvari banaliziraju.

HNS-a, ispričavam se, prva replika uvažena zastupnica Margareta Mađerić. **Mađerić, Margareta (HDZ)** Hvala. Pa ja se s vama u potpunosti slažem. Ja sam u svome izlaganju upravo to istaknula i da za vrijeme kampanje, prije i nakon je predsjednica, sadašnja predsjednica, tada je bila kandidatkinja bila žrtva diskriminacije isključivo na temelju spola. Nisam rekla zato što je žena nego isključivo na temelju spola i da smo svi trebali reagirati, svi i lijevi, i desni, i pravobraniteljice a posebice naravno i udruge koje se bore za ženska ljudska prava. Dok ste s druge strane imali situaciju a na to je možda su pravobraniteljice mogle reagirati tijekom predizborne kampanje netom prije samog prvoga kruga upravo su neke dakle ženske, većina tih ženskih udruga održale 8. siječnja skup potpore tadašnjem predsjedniku, bivšem predsjedniku RH. I na konferenciji za medije su istaknule da mu daju javnu podršku a da kandidatkinji Domoljubne koalicije i HDZ-a ne žele uopće uputiti sve te zahtjeve, primjedbe i programe koje imaju zbog toga što onda dolazi iz tog nazadnog desnog tradicionalnog spektra političkih stranaka koji ju podržavaju. I mislim da su tu trebali i ministarstva reagirati iz kojih se te udruge njihov rad financira. I zbog toga mi je drago što ste vi za vrijeme predizborne kampanje bili neutralni, to mi je drago ali neke udruge koje su dakle javno dale podršku jednom kandidatu, njihovi programi se iz proračuna državnog financiraju nisu se smjeli politički O tome sam ja između ostalog govorila da nismo imali jednak odnos i jednak pristup prema svim kandidatima i o diskriminaciji temeljem spola. Odgovor na repliku uvažena pravobraniteljica. **Ljubičić, Višnja** Uvažena zastupnice ja vam se zahvaljujem na tome i na razlučivanju onoga što u javnom prostoru mogu reći organizacije civilnog društva u odnosu na ono što mogu reći institucije ombudsmantske. Dakle govorimo o datumu 8.siječnja, izbori su bili 11.siječnja pred samo finale predsjedničkih izbora neovisno o tome i neovisno na javne pozive, na naše javne napade mi jednostavno nismo reagirali i držimo da nas se nije stavilo na brisani prostor, na prostor gdje nije, gdje ne ulazi u naše ovlasti, gdje nismo dopustili da se na nas na bilo koji način utječe kako bi se građanstvu odaslala pogrešna poruka da smo … kontra jednog ili drugog kandidata. Dakako da je retorika bila zaoštrena, mi smo u našoj analizi cjelovitu tu retoriku istaknuli i sa imenima osoba koje su seksistički izlazile u javni prostor. (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Poštovana pravobraniteljice, rekli ste da ste bili vrlo suzdržani u ovoj kampanji o kojoj je govorila gospođa Mađerić, s druge strane kad je bila kampanja za referendum o braku a Zakon o referendumu i kampanji također podrazumijeva jednako pravo i onih koji govore za i onih koji govore pravo, odnosno jednako tako zahtijevaju od državnih institucija jednu neutralnost. Tu ne samo da niste bili suzdržani nego aktivno ste stali na stranu onih koji su proglašavali da bi takva definicija u Ustavu bila diskriminatorna ikako ste sigurno upoznati sa presudom Europskog suda za ljudska prava koji je jasno rekao da ne postojanje homoseksualnih brakova nije nikakva diskriminacija. Dakle vrlo ste se otvoreno svrstali na jednu stranu a s druge strane kad su gospođu Grabar Kitarović nazivali barbikom onda ste šutjeli jer je bilo jasno i za koga vi osobno i udruge s kojima surađujete navijate na tim izborima. Hvala lijepa. **Ljubičić, Višnja** Ja bih vas lijepo molila uvaženi zastupniče da uzmete izvješće o radu pravobraniteljice za 2014.godinu i vidite da smo u tri navrata javno reagirali ne samo kroz portale, već i kroz Hrvatsku televiziju kada je bila afera barbika. Ja sam tada imala izvješće u ovom domu, to je bio početak 7. mjeseca gdje su me pred vratima ovog Doma pitali o tome. Dakle ja sam tu vrlo dosljedna i nemam nikakvog straha niti problema sa izlaskom u javnost kada se govori o stvarnim činjenicama ili kada mislimo da se radi o našoj nadležnosti. Zahvaljujem se na vašem pitanju vezano za referendum. Ono što smo istaknuli 2013. godine, dakle radi se o 2013. godini, na tome stojimo i danas. I ako dobro iščitate odluku Ustavnog suda tada ćete vidjeti da definicija braka između muškarca i žene koja je ušla u Ustav na nikoji način ne može degradirati ili staviti u nepovoljan položaj druge oblike obiteljskih zajednica. Mi smo u našem javnom priopćenju tijekom 2013. godine vrlo jasno rekli da organizacije civilnog društva koje žele raspisati referendum na to imaju pravo se ne čuje./… Ne ako im mi dozvolimo nego su tražili naše mišljenje i mi smo rekli da organizacije civilnog društva mogu raditi, govoriti, djelovati ukoliko to ulazi u okvire Zakona o udrugama a tu nije bilo nikakvog problema. Referendum je proveden. Jedino što dio organizacija civilnog društva je bilo nezadovoljno sa javnim priopćenjem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pučke pravobraniteljice da smatramo da stavljanjem braka braka u ustavnu definiciju dvije kategorije više od običnih zakona gdje sam Ustav kaže da se brak regulira, uređuje zakonskim odredbama, stavlja u nepovoljan položaj sve druge zajednice. Tu mislimo na izvanbračne zajednice, hetero zajednice i mislimo na jednoroditeljske obitelij. Zahvaljujem se. Sljedeća replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo pravobraniteljice zahvaljujem vam ustvari što ste na ovaj način svojim istupom ustavi razotkrili jednu prizemnu nakanu i pokušaj da vas se proziva zbog navodnog vašeg nečinjenja. I drago mi je da se ustvari razotkriva da u ovom Saboru neki misle da svijet i vrijeme počinje od njih samih a mogli ste se interesirati što se sve dešavalo i tijekom 2014. godine u izvješću same te pravobraniteljice analizama i priopćenjima koje su bile. I ono što mi je također drago a to je žao mi je što neki kolege i kolegice apsolutno ne razumiju niti Zakon o ravnopravnosti spolova a onda niti Zakon o suzbijanju diskriminacije jer se djelovanje pravobraniteljice odnosi i na zaštitu jednog dijela vezano kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije. Meni je to osobno žao a naravno svatko ima pravo na vlastiti stav. I baš me ono, ustvari se pitam, svi se tu, vidim brinu o tome što predsjedničkoj kandidatkinji, pa onda i predsjednici eto nije imao tko, stalno izlaziti sa nekakvim priopćenjima a sama pravobraniteljica vas je demantirala da je itekako bilo i priopćenja i razgovora a nitko ne smatra da je uvreda za jednog muškarca bilo govoriti mu da je kuhana nogica ili lignja. Toga se niste sjetili, vidite kako imamo dva različita aršina. I dalje podrška pravobraniteljici za ravnopravnost spolova zato što je uspjela i tu instituciju održati kao neovisnu. A to što neki imaju problem sa osnovnim nerazumijevanjem zakona koje smo u ovom Hrvatskom saboru donijeli i to ne da je donijela jedna strana a druga nije, nego i Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o suzbijanju diskriminacije donijeli smo konsenzusom u ovom Saboru. Pa makar poštujte ta dva zakona ili ih dobro iščitajte.

Poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo pravobraniteljice i suradnici. ova sadašnja rasprava do sada me malo potaknula da izađem iz svoje pripremljene rasprave. Ranije se spomenulo da se osuđuje one žene koje odluče biti majke i koje odluče biti doma sa djecom. Ne znam da li ste upućeni, ali prije nekoliko mjeseci u jednom dječjem časopisu koji se zove „Pravi izbor“ objavljen je jedan članak sa naslovom „Teta Mirica“. ako mi dozvoljavate ja bih sada željela pročitati taj članak pa da vidite na koji način se u današnje doba maloj djeci usađuju vrijednosti i u kojem se u biti osuđuje one roditelje koji rade i koji su nažalost u današnjim vremenima poprilično zauzeti. Tako da evo ja ću odustati od onog pripremljenog i samo bih vam željela pročitati ovaj članak. Znači naslov je Teta Mirica. „Dogodilo se nešto strašno. Mojoj se mami izgubio osmjeh na licu nema ga već danima, tjednima mislim. Teška su vremena, uzdiše i radi. Ima nekoliko zanimanja, ima nekoliko ureda. I u stanu je napravila jedan, ured mislim. Nosi ozbiljne kostime i crne cipele, ravne pete. Miriši na ozbiljne parfeme, kosa joj je ozbiljno začešljana. Auto je ozbiljno uredan i pun papira, fascikala i debelih knjiga. Torba je velika i jako ozbiljna. U njoj osim papira ima i neko računalo. Zbog tog računala ne smijem torbu ni pipnuti, odmah viče pazi to košta. Na ruci nosi ozbiljan sat, svaki čak ozbiljno pogledava na njega i puše. Zar je već toliko? Moram požuriti. I stvarno, najstvarnije stalno nekamo žuri, sva je fiju briju. Sa mnom razgovara samo isključivo ozbiljno, zasipa me pitanjima: Hoćeš li opet zakasniti? Nisi li to mogla točnije napisati? Možeš li izgledati? Trebam li te kazniti? Kupila si je naočale s ozbiljnim okvirima i ozbiljno, najozbiljnije vrlo je rijetko kod kuće. Jednog ožujskog poslijepodneva pitala sam Ivana, prijatelja iz razreda, što je tvoja mama po zanimanju. Slegnuo je ramenima i rekao ništa, ona je samo mama. Zanimalo me kako izgleda mama koja nije ništa po zanimanju. Ivan me jednom pozvao k sebi u goste. Trebali smo razmijeniti nekoliko sličica pokemona. Tada sam upoznala njegova dva brata, Filipa i Dominika i tetu Miricu, Ivanovu mamu. Dočekala me s osmjehom, ispekla nam je palačinke, igrala je s nama monopoly, pokazivala nam kolut naprijed na velikom bračnom krevetu, odvela nas na Jarun, skrivala se iza velikih stabala. Teta Mirica mi se odmah jako svidjela, umjesto u uredu vrijeme provodi u sobi svojih sinova, parkovima i na dječjim igralištima. Nosi trenirke veselih, neozbiljnih boja. Miriše na svježe pečene kolače. Ima dugu kosu u kojoj su obično raznobojne ukosnice. U njezinom žutom automobilu voze se djeca, lopte, koturaljke, reketi za tenis i ostale igračke. Uvijek sa sobom ima ljubičasti ruksak u kojem su sokovi, keksići i bombončići. Ne nosi sat i vrijeme je uopće ne brine. Sve češće sam odlazila u goste teti Mirici, često smo se smijale, brale cvijeće, utrkivale se ili igrale košarku, slušale glazbu vozeći se u njezinom žutom automobilu. Navijale za Ivana, Filipa i Dominika na stolno teniskim turnirima, pravile maštovite frizure na svojim glavama, kasnile na početke kazališnih predstava, čitale najljepše bajke svijeta. Sve to vrijeme moja je ozbiljna mama jurila svojim automobilom iz ureda na jednom kraju grada u ured na drugom kraju grada. U školi smo razgovarali o mamama. Iako nije bio Majčin dan, učitelj je rekao da onako bez nekog povoda izradimo čestitke za mame i poželimo im nešto lijepo. Na svojoj sam naslikala tetu Miricu, cvijeće, šarene ukosnice, lopte, bombončiće i jedan veliki, veliki osmjeh. Potom sam napisala: „Draga mama“ postani opet neozbiljna! Zaželjela sam i njoj i sebi da što prije završi poslove, zatvori urede i postane mama bez zanimanja kao teta Mirica i neka joj se što prije vrati osmijeh na lice onakav kakav tetu Miricu nikad ne napušta.“ Teta Mirica rekla je da se lijepe želje uvijek ostvaruju. Valjda će se uskoro ostvariti i moja. Razmišljala sam ovih dana što ću biti kad odrastem. Razmišljala i odlučila. Bit ću samo mama. Nakon osnovne upisati ću se u gimnaziju za mame a ako budem dobro učila upisati ću i roditeljski fakultet. Samo se moram raspitati gdje su te škole i koji se predmeti uzimaju u obzir pri upisu. Evo to je taj jedan članak koji je prije neka dva mjeseca objavljen u jednom dječjem časopisu. osim tog članka kad malo gledamo i dječje udžbenike, u pravilu u njima je uvijek sve puno stereotipa. Muškarci se prikazuju kao liječnici dok su žene medicinske sestre. Muškarci su oni koji se vežu uz obrazovanje i znanje dok su žene više usmjerene na neku svoju privatnu sferu. Smatram da ravnopravnost spolova se treba učiti već od najmanjih nogu i od samog obrazovanja a kao primjer tome trebamo poslužiti i mi u ovom Hrvatskom saboru. Već smo danas spomenuli da nas je svega 15% žena. Čak smo ukoliko su moji podaci točni u odnosu na prošli mandat pali za 10%. Bilo je puno više žena. Kad malo gledate portale tu izravno krivim i medije malo kad ima članaka o raspravama koje se vode, koje su kvalitetne i koje su dobre i gotovo svaki dan imamo hrpu članaka o tome što je koja zastupnica obukla, u čemu je došla u Hrvatski sabor. Ja još nisam ni jedan članak primijetila o tome kako su naši muški kolege kolege obučeni i da li su uskladili kravatu, remen i cipele. Smatram da je to iznimno seksistički i mi moramo krenuti od tu, upozoravati i u suradnju i sa medijima i sa svima, jednostavno početi što više raditi na ravnopravnosti spolova. Što se tiče gospođe pravobraniteljice. Ja bi stvarno željela pohvaliti njezin rad jer je sve prisutna i iznimno je aktivna u svim sferama života. Hvala.

situacije koliko je mogla i koliko su je bile dostupne i upozoravati na ne ravnopravnost spolova pogotovo ne ravnopravnost žena. I rušiti predrasude i inzistirati na primjeni Ustava i zakona. I drago mi je da ste istakli ovaj poseban primjer koji je još mila majka kakve smo mi prije 15 godina mogli u našem udžbeniku čitati pa smo mislili da su to prošla vremena a ponovo izgleda da dolaze kada su naši učenici u trećem razredu mogli čitati upute majci za pravljenje tijesta. Dakle, ne ocu i majci. Ustav kaže da su muškarci i žene ravnopravni. Naš obiteljski zakon u članku 3. govori da žene i muškarci imaju jednaka prava u obiteljskim i i drugim javnim odnosima. Da je dužnost da u braku vrijedi načelo solidarnosti i dužnosti i takve dužnosti se nitko ne može odreći i to je ono što pravobraniteljica i vi s pravom naglašavate ali njoj se zamjera upravo provođenje zakona i provođenje Ustava pa se joj se najviše zamjera zašto ona govori da su žene čuvarice obitelji i svih tradicionalnih vrijednosti kao da je čuvanje obitelji, to je prigovor i tradicionalnih vrijednosti bio nešto negativno. Ne. To nije negativno ali je negativno to ako to takav teret ili pravo snosi samo žena a ne i muškarac jer je i muškarac i žena ravnopravno dužni su sudjelovati u obiteljskom životu. I dakle veći angažman muškaraca u obiteljskom životu što traži i žena, što traži i pravobraniteljica kako bi se žene mogle više baviti javnim poslovima ovdje se smatra kao jedno svetogrđe. Ali i danas je to zaogrnuto nekim plaštom to je ženin izbor. Čiji je izbor da sve radi i da je cijeli teret na njoj? Čiji je to izbor? To je izbor samo žene koja nije zaposlena i koja nema drugog izbora, niti je to izbor i to je protivno našem zakonu, Strategiji ravnopravnosti spolova, Strategiji Vijeća Europe koje govori o ravnopravnom učešću muškaraca i žena u obiteljskom životu. To je dužnost muškaraca. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica. **Puh, Marija (HNS)** Evo sad ste me potaknuli da velim još jedno iskustvo iz svojeg života. Pošto sam najmlađa zastupnica u ovom Saboru počela sam se već davno baviti s politikom i stvarno sam bila aktivna i u večernjim satima, rano ujutro i jednom zgodom sam imala pitanje pa dobro pa što to tebi treba, zar se ne možeš zaposliti ne znam negdje za blagajnom u Konzumu ili negdje, kak' ćeš ti imati obitelj, ko će tebi paziti na djecu, ko će tebi biti doma i voditi brigu o kućanstvu. Jednostavno cijelo naše društvo djeluje na nas destimulirajuće da se borimo, da tražimo neku svoju mogućnost i da pokušamo napredovati. I stvarno smatram da trebamo dati maksimalnu podršku svim ženama, svim mladim curama koje imaju ambiciju da nešto s njih i više bude nego što im recimo njihova okolina i njihovo društvo predviđa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. **Ilčić, Ladislav (HRAST)** Poštovana gospođo Puh, priča koju ste pročitali u centar stavlja dijete i dječju potrebu za majkom. Jednako tako nadam se i za ocem. I ja taj dramatični iskaz tog djeteta smatram velikim apelom na sve nas, da omogućimo i majkama i očevima što bolje usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života. Ja tu ne vidim diskriminaciju. Ja osobno jednako tako pazim da ne bi bio ozbiljni tata sa ozbiljnim naočalama koji se cijelo vrijeme negdje žuri. Dakle, ja samo smatram da ta priča sama po sebi nije diskriminatorna nego da upućuje na ono što mi, o čemu mi trebamo vodit brigu. Ono što zamjeram da se nadovežem i na gospođu Antičević Marinović, dakle pravobraniteljici ono što nisam dobio odgovor zašto je u jednoj kampanji jako pazila na nepristranost i nije htjela govoriti, izlazit što je sama konstatirala. Ne govorim o priopćenjima koje je prije izdala i općenito itd., u ključnom trenutku u kojem nije reagirala. A u drugoj kampanji u kojoj je također trebala biti neutralna, onoj o referendumu o braku se jasno i otvoreno stala na jednu stranu. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Marija Puh. Pa evo, taj članak sam odlučila izvući i istaknuti samo iz jednog jedinog razloga, a to je jer je članak napisan osuđujuće prema onim ženama koje žele raditi i prema ženama koje žele biti aktivne u društvu. Znači, meni je isto izuzetno žao što u tom članku uopće se ne spominje otac. Znači u svim našim i udžbenicima i svigdje otac je onaj koji radi i kojega nema. Naravno slažem se s time da jednako trebaju sudjelovati i otac i majka u razvoju djeteta i u odgoju djeteta, a nadam se da će tome i doprinijeti i da će se što prije promijeniti i zakoni i da će i otac i majka moći biti i ravnopravno na porodiljnom i da će moći biti čak kao što je u Njemačkoj primjer da su i otac i majka doma. Ne znam sad da li mjesec ili tri mjeseca da mogu zajedno biti sa djetetom. A evo velim vam članak sam istaknula baš zbog toga jer ste tu prije spomenuli da se osuđuje one žene koje se odluče biti majke. Samo sam željela istaknuti primjer da se evo osuđuje i očito one žene koje žele raditi. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Puh, evo ja moram isto priznati da je ovaj sastav pismeni kao profesorica razredne nastave nisam shvatila kao diskriminacijski već više kao nedostatak majke u kući i majke koja radi. Ali ne bih htjela o tome. Danas je tema izvješće pravobraniteljice o ravnopravnosti spolova. Onaj dio koji bi se htjela složiti s vama i koji pozdravljam je vaše osvrtanje na izjašnjavanje naših kolega i kolegica iz medija koje ne prate naše rasprave i naše zalaganje i naš boravak u sabornici već evo oblačenje i natjecanje koja je zastupnica bolje obučena. Ono što bih ja htjela se osvrnuti u tom dijelu vjerojatno niste sjetili se reći, da oni svojim primjerom većinom i te kolegice koje jesu i koje često izvještavaju iz ove uvažene kuće su također neprimjereno ponekad obučene. Ali na kraju to nikoga nije briga. Važno je samo zastupnice koliko imaju plaću, koliko borave u sabornici, ono što je njima najvažnije kako su obučene. Ali evo, u ovom izvješću pravobraniteljice koja je tema danas mislim da bi trebali progovoriti o području koliko često žene na svome radnom mjestu i prijavljuju to spolno zlostavljanje i nekakvu s obzirom na tu diskriminaciju. Da li je naša policijsko pravosuđe cijelo i policija dovoljno obrazovano i da li reagiraju na svaku prijavu i koliko će se često one usuditi same od bojazni, gubitka posla, pogotovo ako se to radi o nekakvoj privatnoj osobi. Evo gospođo, ja na žalost nisam primijetila kako su odjevene kolegice tu koje su, novinarke i ostale, jer jednostavno nisam naučena da pratim ljude po tome kako je tko obučen i odjeven, nego jednostavno se više baziram na osobnost i na ono što ljudi govore i rade. ono što smatram jako velikim problemom je i sam odnos medija i prema samom Hrvatskom saboru, a i pogotovo što se tiče tih seksističkih kojekakvih i članaka i priloga a i kad malo gledate televiziju općenito to se danas pretvorilo u nešto što ženu smatra zapravo samo kao objekt. A to ja čvrsto tvrdim da mi nismo samo objekti, da mi možemo jako puno pružiti i da se treba isto više raditi i na tome da se to prepozna kod nas. Hvala. Hvala. Sljedeća rasprava je u ime kluba SDSS-a, uvaženi zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam pravobraniteljicu sa suradnicima. Ja ću u ime kluba SDSS-a i Reformista reći naš stav prema ovom izvještaju i prema određenim pojavama koje su u tom izvještaju determinirane. Prvo, mislimo da je izvještaj urađen kvalitetno, profesionalno, da je napravljena dobra analiza po svim segmentima društva i mi ćemo ga u svakom slučaju prihvatiti. Mislim da bi bilo dobro da to prihvate i ostali, evo moja sugestija je da se ovaj izvještaj prihvati, da ne prođemo kroz istu fazu kroz koju smo prošli kad nismo prihvatili izvještaj pučke pravobraniteljice jer mislim da to nije dobro za nekakvu, mislim da ovu stvar ne treba politizirati nego treba realno izanalizirati jer je ono indikator stanja u društvu. I ovo nije politička stvar i ne bi trebalo imati nikakve političke dimenzije. Dakle, ovaj izvještaj je za nas prihvatljiv i mi ćemo ga prihvatiti. Dakle Dakle puno toga, puno segmenata ste vi ovdje obradili, 15 minuta nije dovoljno da se na sve osvrnemo. Ja ću na nekoliko stvari samo pokušati ukazati ono što mislimo da je najinteresantnije sa našeg stanovišta. Dakle, vi ste rekli da ste radili na 2460 predmeta koji su koji su se odnosili na individualnu zaštitu građana i građanki od diskriminacije i to je uglavnom povećanje 7,7% u odnosu na prethodnu godinu. Što naravno nije dobro. Najviše pritužbi se odnosi na područje iz rada i socijalne sigurnosti, preko 50% te uglavnom se radi o izravnoj diskriminaciji, znači 90% izvještaja odnosno slučajeva se odnosi na tu činjenicu. Dakle, zapošljavanje i rad je osnovna egzistencijalna problematika očito danas u društvu i dobro ste to obradili. Vi ste ovdje rekli da prema podacima EUROSTAT-a žene predstavljaju 50% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske ali su isto tako one i predstavljene sa 58 i čak 60% neaktivnog stanovništva u RH. TO je neki podatak koji je ustvari se provlači kroz cijeli ovaj segment analize oko kategorije kategorije rada i zapošljavanja. Bilo bi dobro vidjeti kad bi imali još jednu detaljniju analizu da vidimo ta nezaposlenost žena da se podijeli po regijama da vidimo ustvari gdje je najveća nezaposlenost u kojim regijama. Ja mislim da je to prostor posebne državne skrbi. Treba proći kroz zapadnu Slavoniju i kroz Liku, kroz dalmatinsko zaleđe pa vidjeti ustvari da tamo žene gotovo da ne rade nigdje. Ukoliko neće biti nekakve privatne inicijative u malim obrtima žene nemaju prostora da uopće nađu nekakav pristojniji posao. Naravno da ovdje ja mogao postaviti pitanje bilo bi za nas predstavnike manjina vrlo interesantno da se vidi u strukturi nezaposlenosti žena kako ta struktura po manjinskoj pripadnosti izgleda ali nije sad to osnovna stvar za raspravu. Vidimo da žene, konstatacija je potpuno ispravna, da vrlo teško dobivaju posao, a vrlo ga lako gube. Isto tako vidimo da žene nakon 50 godina su nezaposlene jer idu na onu lakšu varijantu što je za društvo ustvari lošija varijanta, odlučuju se na nekakvu vrstu mirovine. Dakle, jednostavno gube volju i gube nadu da bi u 50 godina i više mogli početi raditi nekakav društveno koristan posao. Što naravno nije dobra stvar. Vidimo ovdje da hrvatsko tržište rada i dalje ostaje spolno segregirano. Znači od ukupno 19 područnih djelatnosti žene su izrazito ili značajno podzastupljene u 8 područja, znači polovina društvene sfere je potpuno nedostupna za žene. Plaće su enormno nejednake, vidimo ovdje podatke i neću ih ponavljati. Ali bih posebno se referirao na jednu stvar a to su trendovi na tržištu rada. Povećanje broja ugovora o radu na određeno vrijeme, to je posebna kategorija koja je za nas vrlo interesantna za raspravu. Mislimo da je vrlo opasna kategorija. Dakle, zašto je opasna? Zato što dovodi ljude koji su na dulji rok zaposleni na određeno vrijeme u određeni neravnopravni položaj jer ne mogu organizirati kvalitetno život kao što mogu ostali ljudi koji rade na neodređeno vrijeme. Dakle, ne mogu dobiti kredite, rješavanje stambenog pitanja im je otežano a samim time se dovodi u pitanje i demografska obnova društva. To su te neke vrste socijalne nesigurnosti. Zašto to kažem? Činjenica jeste da imamo trend porasta zaposlenosti rada na određeno vrijeme. Tako je u 2012. godini u Hrvatskoj bilo zaposleno 175 tisuća ljudi, od toga 160 na određeno vrijeme bilo zaposleno. U 2015. godini U 2015. godini od 200 tisuća zaposlenih ljudi 190 je u statusu rada na određeno vrijeme. To znači rad od danas do sutra. To znači rad bez nekakve garancije za nekakvo kvalitetno planiranje budućnosti. Najveći dio ovih ovakvih oblika rada najveći dio su konzumenti žene. Dakle, žene su u najvećem dijelu zaposlene na određeno vrijeme. Kad bih vam rekao situaciju da kod mene u Baranji u ozbiljnoj firmi, mega firmi u vinariji radi žena 15 godina na određeno vrijeme. I 15 godina joj se prekida rad pa se ponovno zapošljava pa prekida pa ponovno, pa mislim žene su već naučile, ne ona, nego cijela ta ekipa se već naučila, već su oguglali na takav status na nebu ni na zemlji i jednostavno su se pomirili sa činjenicom da su građani drugo reda u radnom odnosu u odnosu na one koji rade na normalan način. Mislim da je ta nekakva vrsta neoliberalnoga modela je za nas postala ovog trenutka vrlo veliki socijalni balast i o tome u svakom slučaju se treba povesti ozbiljna rasprava. Interesantno je istraživanje ovdje kad ste govorili o percepciji poslovnih žena o eventualnim barijerama na poslu da se 47% susrelo sa procjenom, vlastitom procjenom na temelju izgleda a ne kompetencije kad su konkurirali za nekakav ozbiljan posao, za ozbiljno napredovanje u službi, procjenjivalo ih se njih pola na osnovu izgleda a ne na osnovu kompetencija. To nije dobro. 35% se srelo s pitanjima o bračnom statusu i planovima za majčinstvo što isto nije dobro. Mi plašimo mlade ljude činjenicom da treba da zasnuju porodicu. Ako ćeš zasnovat porodicu i ostati trudna u roku godinu dna nećeš dobiti taj i taj posao jer su to poslodavcu neisplati jer to nije perspektiva. I onda se pitamo šta se dešava sa našom demografskom degradacijom društva, sa ovakvom politikom kakvu vodimo? Svaku petu ženu u Hrvatskoj pitaju da li planira trudnoću kad pokušava zasnovati radni odnos, da li planira imati obitelj? nema, to su odnosi koji nemaju apsolutno veze sa pitanjima o kvalifikaciji stručnoj osposobljenosti ljudi koji traže posao. Da se ne priča u kakvom položaju žive žene u kompanijama, ponovno primjer kod mene navodim kao što je Benetton gdje radi isključivo žene, gdje nemate zaposlenih muškaraca i gdje žene rade na način da i kad idu u toaleti im se to odbija od slobodnog vremena, od pauze, da nemaju pravo na bolovanje, gdje rade na način da su oštećene ruke od silnih ne uvjeta i opasnih radnji itd. I moraju raditi jer je to jedini način egzistencije na tom prostoru, dakle to je jedino što se nudi ovog trenutka ženama tamo na onom prostoru. Ovdje ste determinirali i probleme i uočili razliku položaja žena na ruralnim prostorima, dakle svi mi koji dolazimo sa ruralnim područja možemo konstatirati slijedeću stvar žene su dvaput kažnjene zato što žive tamo i zato što dakle one čim žive tamo manje su im šanse da se zaposle i zato što žive u jednom ambijentu gdje je sasvim normalno da žena treba da bude nositelj obitelji i da je to glavna uloga a zapošljavanje je nešto što nije primarna stvar. Žene i prostitucija po vašem izvještaju je to vrlo ozbiljan problem o kom se malo u javnosti priča. I vi ovdje konstatirate da bi trebali mi da u našem zakonodavstvu ugradimo švedski model kriminalizacije tzv. kupaca usluga prostitucije. Apsolutno se slažem s vama, mislim da je to dobra konstatacija i da mi ozbiljno moramo porazmisliti o činjenici da se ta cijela stvar na pravi način kriminalizira. Dakle ne može biti odgovora samo onaj tko daje tu vrstu usluga, po meni je puno odgovorniji onaj ko stimulira plaćanjem na takvo činjenje, a taj koji to stimulira taj nije kriminaliziran po našim propisima. Prema tome, potpuno se slažem s vama da bi trebalo u toj stvari primijeniti jedan moderan švedski model prevencije. Ovdje ste isto tako rekli da postoji problem diskriminacije po spolu u sportu. Ja ovdje imam jedan interesantan primjer, jedna mlada žena iz Baranje koja se zove Jovana je odlučila da bude nogometni sudac. I cijeli svoj mlad život je posvetila i onda i porodica činjenici da želi da bude nogometni sudac. Išla je na te pripreme, po propisima njihove organizacije, prešla je sva testiranja, dobila je nakon šestomjesečnog pripravničkog staža je dobila, je sudila na petnaest utakmica u prvoj županijskoj ligi, dobila je ocjenu 8,5. I onda je nastao problem jer ona zato što je žena a vjerujem i zato što se zove Jovana, ali nije to primarna stvar, primarna stvar je zato što je žena, jednostavno nije mogla napredovati dalje u toj njihovoj sudačkoj hijerarhiji. I jedna mlada žena je odustala od cijele priče i jednostavno je rekla da je nevjerojatno da živimo u društvu koje zato što je to i zato što je takva ne može biti sudac u nekakvom višem rangu a sve reference da da bi to bila. I umjesto da gajimo takve kadrove i da nam to bude na neki način ponos. Mi smo kao društvo skloni to eliminirati i reći ne ona to ne može biti. Dakle, ovakve stvari nisu rijetka pojava, ja sam samo jedan primjer iz moje okoline naveo. To je nešto što pod hitno trebao otkloniti. Mi moramo napraviti tu higijenu društva i ne smijemo sakrivati glavu kako noj u pijesak od problema, moramo o problemima otvoreno razgovarati jer dok god probleme ne stavimo na stol nećemo ni početni njih rješavati. Iz toga razloga i mislim da treba ovakve izvještaje i pučke pravobraniteljice a i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prihvatiti jer nam oni vrlo kompetentno ozbiljno ukazuju upravo na probleme u društvu koje treba riješiti. Hvala vam. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Horvat, puno je manje bitno ali i to je bitno jer je na političkim listama 40% žena ili je 100% žena, ako su kvalitetne. Vi ste pogodili u jednom trenutku kada ste kazali da žene rade, poglavito u trgovačkim lancima za 2000 kn, da ih se pri zapošljavanju pita imaju li, planiraju li rađati, da ne mogu na wc da doslovno moraju nositi pelene, da su obilježene. I to su znači naše znači sestre, majke koje rade u tim centrima. I to je neravnopravnost a poglavito u nerazvijenim krajevima gdje žene nemaju dostupnosti ni sportu, ni poslu, ni bilo kojim drugim mogućnostima koje mogu u centrima koji su, velikim centrima kao grad Zagreb i ostali znači urbani centri. Spominjete ovdje sport, spomenuli ste ime Jovana i ili Ivana. U mome kraju ima Srba, domoljuba i ne pitamo je li Jovana ili Ivana, sve teško žive jer nemaju organizirane uvjete uopće da se bave sportom, poglavito žene, žene, jer što je organizirano u manjim sredinama više muškarci imaju pravo. Prema tome naglašavati to što se tiče moje sredine a sigurno i vaše nije dobro jer u Hrvatskoj ima problema sa nacionalnim ali ali to su minorne stvari i Hrvatska je po tome pitanju ja mislim dosta dobro uznapredovala i ne bi bilo dobro da to insinuirate u svakom svom govoru nekakvu nacionalnu netrpeljivost jer sigurno i vi kao predstavnik Srpske nacionalne manjine ste u ovome parlamentu ovdje, niste pali s Marsa. Sigurno vam je zakonodavac dao mogućnost da budete ovdje. Tako kada govorimo o ženama i ravnopravnosti trebamo gledati poglavito ta neurbana područja, ta područja koja nisu razvijena, te žene, te majke, trgovačke lance, zapošljavanje gdje ih se terorizira na najgore načine za 2000 kuna ti nekakvi tajkuni koji sada imaju dobiti, koji su došli do tvrtki koje je stvarao ovaj narod a došli su tko zna na koji način i svi im pogoduju. Hvala Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Uvaženi kolega Bulj, vi bi trebali sada tražiti poslije ovoga fonograme da vidite što sam ja rekao pa da uporedite sa ovime što ste vi meni pokušali u replici reći. Dakle ja niti jednog trenutka nisam spomenuo činjenicu da je ta Jovana Srpkinja. I nemojte mi inputirati nešto što nisam rekao. Ja sam jasno stavio do znanja da zato što je ona žena, što se zove Jovana je imala takav problem ima ga i sada. Ima ga i sada. I ne treba sakrivati i sklanjati se od takve vrste problema. položaj žena u velikim kompanijama je nažalost takav kako ste rekli. Žene su, više liče na robove, rade za jeftine novce pod vrlo teškim uvjetima i to su stvari o kojima mi nikada nismo imali hrabrosti ovako javno pričati kada pričamo kada pričamo o problemima u našem društvu. Drago mi je kolega što ste prepoznali ovo izvješće koje je izvješće i za prošlu godinu, za vrijeme bivše vlasti. Pa imamo i jedan apsurd da se nekako već iščitava da vladajući neće podržati ovo izvješće koje je vrlo kritično u odnosu na ravnopravnost spolova kada je bivša vlast vodila odgovornost i bila odgovorna u ovoj zemlji. Dakle imamo jednu šizofrenu situaciju, ona vlast nije valjala a sada ne valja pravobraniteljica jer je uočila neke stvari za koje vladajući drže da nisu takvi, dakle da neosnovano napada bivšu vlast. A zašto je tomu tako? Tomu je tako zato što neizglasavanje izvješća jedan je od načina da se smijeni pravobraniteljica. A zašto bi se ona smijenila što govorite? Jer je kompetentna, jer je objektivna, jer nije podilazila ni ovoj, ni onoj vlasti nego je nalazila probleme koje trebamo ovdje zajedno rješavati. Dakle u potpunosti se držala članka 19. i 20. Zakona o ravnopravnosti spolova koji govori koja je njezina uloga. I ja mislim mi smo imali ozbiljne poteškoće kada samo za vrijeme bivše vlast u nešto sličnom sastavu do sada. Nisu prihvatili izvješće pučkog pravobranitelja. Naravno da je Europska komisija pitala a što to vaša vlast ima protiv pravobranitelja. Dakle govori upravo se o tome, čitavo izvješće i vi ste detaljno govorili o toj situaciji koju pronalazi i pravobraniteljica. Dakle govori što bi trebalo unaprijediti da muškarci i žene budu manje eksploatirani na radu, da se više i zajednički posvete, zajednički obitelji, djeci. U čemu je tu problem? Ali očito se zamjera pravobraniteljici što pronalazi da je žena još dalje se smatra da je čuvarica obitelji i svih tradicionalnih vrijednosti i ona u tome vidi problem jer je manje učešće muškarca u tome. I onda zbog toga se žena i teže zapošljava, na lošijim je poslovima. I zaista žena koja se želi slaviti, ne treba ženu slaviti, njoj samo treba dati ravnopravnost. Jer kada god se žena slavi ona je u podređenom položaju. Danas su žene roblje 21. stoljeća u ovim trgovačkim lancima a država šuti Vrijeme./… Evo samo ću to reći nešto na štetu i bivše vlasti da nije imala hrabrosti i dalje se moćnicima suprotstaviti i to nam treba. I nema sreće dok zajedno oko toga ne uhvatimo se u koštac da vidite kako će onda i oni drugačije gledati i u pogledu inspekcija i drugih stvari kada se stranke u Saboru slože oko toga da je to nepodnošljiva situacija za žene, za obitelj Hrvatske. Odgovor uvaženi zastupnik Mile Horvat. potpuno nelogičan stav da mi u zadnjih 6 mjeseci raspravljamo uglavnom o nekakvim izvještajima iz prethodnog perioda a to je period vaše vlasti, dakle kada ste vi bili na vlasti. I podnositelji izvještaja su prilično realni, čak i kritični. I sada umjesto da se to izanalizira, mi zato što su ti podnositelji izvještaja to profesionalno uradili i otkrili da vi u vrijeme vašeg mandata niste neke trendove smanjili nego čak se i povećao evo, ovdje, kažu da se 7,7% povećao broj pritužbi. Mi ćemo sad reći zato je kriva osoba koja je konstatirala to povećanje a ne govorimo o meritumu stvari. Zašto je došlo do tog povećanja i zašto se to desilo u vašem mandatu i ta stvar je meni ovako prilično nelogična i nije mi jasno zašto je to morala, zašto je to slučaj bio sa pučkom pravobraniteljicom koja je potpuno realno rekla kakvo je stanje ali ne 2016. kad je ova vlast sad nego za vrijeme vašeg mandata. Isto tako ćemo očito proći i sa ovim izvještajem koje je vrlo kvalitetno iz analizirao društvene devijacije u periodu dok ste vi bili na vlasti i nije mi jasno zašto ovi ljudi zbog toga bili nestručni i zašto bi njihov izvještaj trebalo onda odbaciti kad je logično da se razgovara o uzrocima a ne onome što je konstatirano pismeno. uvijek svakog dana sve više napredujemo naravno, ovoga, ja ću podržati kolegu i Mileta i posebice gospođu Ingrid Antičević, kolegicu naravno i pročitat ću ovdje jednu isto tako nije bajka nego je priča iz života jedne djelatnice iz jednog velikog trgovačkog lanca koja trpi godinama i sada je završila na psihijatriji. Evo pročitat ću dio pa dokle me minutaža stigne. „Pozdrav drage kolege i kolegice! Moje je iz Vinkovaca, neki me znaju ili možda su čuli za mene ali to i nije toliko bitno jer se ovim putem obraćam i onima koji me poznaju, radim tu i tu, punih 14 godina i sada nakon toliko vremena na mojim leđima je slomljena motika. Znam da mnogi od nas pate kao što sam i ja patila dok kap nije prelila čašu koja me dovela u ovo stanje u kojem se trenutno nalazim. Šutjela sam i savjesno radila godinama svoj posao sa ljubavlju. I sada kad sam konačno progovorila i rekla svojoj kontrolorki da za njega ne želim umrijeti niti poludjeti jer sam već dovoljno kažnjena samim tim što radim za njega, revna kontrolorka je uz pomoć moga poslovođe to prenijela direktoru čime sam postala meta za odstrjel. Silne prijetnje u novčanim kaznama za svaku sitnicu, uzimanja novaca radnicima od ionako minimalnih plaća, obavljanje poslova koji nisu navedeni u ugovoru o radu niti su nam ponuđene izmjene ugovora o radu. Pritom mislim na uvođenje peći za pečenje u trgovinama zbog čega se i mora i po 90 minuta ranije doći na posao da bi se nakon otvaranja trgovine kupcima ponudili svježi proizvodi a što nam nije niti će biti plaćeno. Iako to spada u prekovremeni rad koji zakonski mora biti plaćen. Novčane kazne se naplaćuju bez rješenja ili odluka izrečena o novčanoj kazni čime samo punimo džepove našeg poslodavaca. Čutela sam i trpila radi svoje djece i njihovog školovanja što je bio glavni razlog što sam toliko vremena provela tu. Moram napomenuti da sam zadnje dvije godine dobila 13 plaću isplaćenu na ruku. Posljednju sam dobila u veljači ove godine pa se iz toga može zaključiti da sam očito plaćena za svoj nerad. Pitam one a i sebe koji dobivamo dio plaće na ruke, kolika će nam biti mirovina jer doći će vrijeme kada će starost pitati a gdje je bila mladost a utaja poreza je također kazneno djelo ukoliko taj dio plaće nisu uplaćeni zakonski predviđeni doprinosi. Toga četvrtka obavještena sam telefonski.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani Hrvati, Srbi, Česi, Slovaci, Talijani, Mađari, Židovi, Nijemci, Austrijanci, Ukrajinci, Rusini, Bošnjaci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Bugari, Poljaci, Romi, Romunji, Turci, Vlasi, Albanci i drugi građani RH koji su njezini državljani. Povrijeđen je stavak 7 stavak 2 Poslovnika jer je zastupnik Culej u svojoj uvodnoj riječi pozdravio samo jednu od nacija koje su zastupljeni u Hrvatskom saboru čije građane zastupa a inače je koristio da pozdravlja i druge zastupnike i ja imam dojam da je povrijeđen članak Poslovnika, prepustit ću vama diskrecijsku ocijeni da li je se to dogodilo. Članak 7 je prisega.

Sljedeća replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. govorili o problematici žena u ruralnim područjima. Ja inače mislim da mi zanemarujemo ustvari ipak svi zajedno kao društvo taj dio kada je u pitanju jednaki ravnopravan položaj žena i muškaraca i u našim ruralnim sredinama. Nekako kao od prigode do prigode samo od nekakvih tradicionalnih običaja, svetkovina i slično se osvrćemo na to. A ja bih samo upozorila prije nekoliko dana je objavljeno preliminarni izvještaj jednog istraživanja je govorilo o šokantnim stavovima naših mladih ljudi vezano oko nasilja u partnerskim vezama i u izvješćima sa tog skupa provukla se jedna rečenica koju istina kasnije više nitko nije išao dalje analizirati. Koja kaže većina žena u ruralnim sredinama smatra da muškarac mora imati zadnju riječ. Dakle, jedno izrazito konzervativno tradicionalističko shvaćanje položaja i uloge žene u društvu prvenstveno kad govorim o seoskim sredinama, preko 80% i nešto više teritorija Hrvatske spada u ruralne sredine a nedavno smo na jednoj od naših televizijskih kuća imali prilike gledati jedan prilog iz jednog mjesta kraj Bjelovara gdje je jedan župnik župnik radi sa predbračno, drži predavanja o ulozi muškaraca i žena i gdje doslovce ima u pisanom obliku ne samo usmenom govori o tome kako je muškarac taj koji je glavni u kući, kako je žena ta koja ga mora slušati, koja mora i otrpjeti. I onda još to začini sa time da mora uvijek biti spremna u bračnoj postelji za svog muškarca bez obzira kako se ona u tom času osjećala. Ovo govorim zato što su to stavovi koji očito u jednom dijelu, makar u jednom dijelu naših ruralnih sredina su prevladavajući i mislim da je to nešto o čemu bismo se mi ovdje u Hrvatskom saboru trebali zabrinuti. Odgovor uvaženi zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Kolegice Sobol, svaka sredina ima neku svoju tradiciju i ne treba oko toga, treba stvar tako crno bijelo postavljati. Možda a u nekim sredinama neke žene i vole da muškarci imaju zadnju riječ, ne znam. Ali puno je za mene ozbiljniji problem što u tim ruralnim sredinama mladi ljudi, pogotovo mlade žene nemaju šansu za posao. I onda kad imate od Klise do Londona avionsku liniju za 48 eura i za dva sata odu u Irsku i u ponedjeljak počnu raditi, dobiju 11 eura po satu, svakog petka dobiju plaću i dobili su za sedam dana smještaj, odnosno nekakav prostor da počnu život. I oni odlaze tamo. Jer prođimo kroz prostor, rekao sam zapadne Slavonije, odite oko Voćina, odite oko Slatine i vidite šta bi te ljude tamo zadržalo bez obzira da li su muškarci, da li su žene. Činjenica je da nemaju osnova za pristojan život ni po jednom elementu. Niti imaju posao, niti imaju školu, niti imaju vrtić. Ne znam da li imaju policijsku stanicu. Prema tome, o tom treba razgovarati. A to da li će zadnja biti u kući muškarčeva ili ženina to je individualna stvar, pa neka svatko uređuje, nek' je svatko uređuje kako mu odgovara. Hvala. Sljedeća je rasprava u ime kluba HSS-a, HDS-a uvaženi zastupnik Goran Dodig. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora sa svojim suradnicima, poštovana pravobraniteljice sa svojim suradnicima i kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Ja sam se danas prijavio za ovu raspravu u ime kluba ne konzultirajući se sa svojim koalicijskim klupskim partnerima, tako da ih molim da ukoliko iznesem neka stajališta koja oni ne dijele da shvatite da je to zaista moj stav i da to nije nužno kolega iz HSS-a. Druga stvar koju vam na početku želim reći da sam tijekom ove rasprave četiri puta mijenjao koncept ovog mog izlaganja. Da, četiri puta. Zapravo mislio sam razgovarati o suštini ove teme, međutim pretvorilo se u pitanje hoćemo li podržati ovo izvješće ili ne. Ja inače ne mislim da je bitna stvar hoćemo li mi podržati izvješće ovo i sva druga koja smo podržavali ili ne i da to ni na koji način ne može biti kriterij, a da nečiji rad ocjenjujemo dobrim ili ne. Jer su vrlo često ta izvješća tipizirana i izvjestitelji ili podnositelji izvješća naprosto su na neki način determinirani metodologijom i kriterijima koje im je netko drugi zadao. I zbog toga ih ne nalazim krivim ako se može uopće taj termin upotrijebiti. ja sam želio govoriti zapravo o kriterijima ravnopravnosti i što to znači. Druga stvar koja se ovdje postala je eklatantna jeste kroz ovo izvješće da vidimo odnos bivše i sadašnje vlasti i to je manje važno od činjenice, od merituma stvari. Pa se čulo različitih kao sintagmi žena čuvarica obitelji kao da je to nužno loše i slično tako. Sažetak izvješća ako bih ga ja ocjenjivao metodološki ono je dobro. Analiza po područjima i tu je obuhvaćeno puno toga. Međutim, da bi razumjeli moje stavove moram vam odmah reći kako ja vidim i doživljavam ženu, Sama činjenica da se formiraju povjerenstva za ravnopravnost, ovdje piše ravnopravnost spolova. Ali se zapravo svodi na ravnopravnost žena je samo po sebi loša činjenica. Naprosto mi nije jasno da možemo živjeti i da postoje ljudi koji gledaju na različite načine na ravnopravnost žene i muškarca. To je samo po sebi razumljivo, svatko u svojoj ulozi koja je određena ako hoćete do neke mjere biološki, sociološki, psihološki jer mi nismo isti. To ne znači da su muškarci bolji. Ja dapače mislim da je žena vrijednija od muškarca, kroz povijest se to pokazalo i ako hoćete tragedije naroda su se događale upravo kad su stradale žene. Demografski problemi su se događali prvenstveno onda kada su žene bile obespravljene. Događalo se zaista da je fizička snaga, pa i danas ima ta, je činjenica koja često je pretpostavka odnosa toga što je katastrofalno, fizička upotreba snage, prisile koju muškarac objektivno ima više fizičke snage je stvar kaznenog djela ili prekršajnog dijela. Pitanje je našeg poimanja te ravnopravnosti. I zanimljivo je da smo tek nabrojili brojne razloge zbog čega se žene osjećaju lošije, diskriminirane ako hoćete. Ali se pitam od koga ih branimo? Od koga? Da li ih zaista branimo od muškaraca ili čak i od žena koje ih nedovoljno ili ne cijene same sebe ili ne cijene onda ni druge žene? Osnovni problem smatram u činjenici da je dostojanstvo žene danas sve više ugroženo i da su ako hoćete na izvjestan način krivi muškarci za to. Ne zbog toga što bi trebali biti tradicionalisti u smislu zaštite žene ali definitivno su prestali razmišljati o tome da se radi o njihovim ako ako hoćete životnim družicama, majkama, sestrama i kažem ne podjednako nego u određenim situacijama vrijednim i sposobnijim bićima nego što su muškarci. Kad gledate kroz povijest muškarci su odlazili u rizične pothvate gdje su ginuli, žene su se čuvale. To nije slučajno. Ja se slažem s činjenicom da nikada žena, koliko god kome izgledalo čudno, nije bila u lošijem položaju nego danas. Vidite sva istraživanja kad su u pitanju psihički poremećaji govore o silnom broju porasta depresija i anksiozno depresivnih stanja. Anksiozno depresivna stanja su jedan blaži oblik depresije i unutarnjeg straha. U tom odnosu muškarca i žene žene su oduvijek bile u odnosu 2:1, dvije žene i jedan muškarac. Taj odnos se u zadnjim u zadnjim desetljećima povećava. I sad mnogi govore da je taj odnos 3 pa negdje i 4:1. Sva ta istraživanja znate gdje su rađena? U civiliziranom svijetu. Nikad žena nije Nikad žena nije bila izvrgnuta tolikim zahtjevima kao danas. Od zahtjeva da bude dobra majka, da lijepo izgleda, da radi što je rezultiralo gotovo iscrpljenjem psiholoških i fizičkih mehanizama koji je drže koherentnom. I ukoliko mi ne shvatimo i ova civilizacija ne shvati da nam je cilj i pokušati mijenjati taj odnos onda vas ja uvjeravam da nema zakona koji će to regulirati. Postoje zakoni koji se moraju isto odnositi na žene i muškarce. I zbog svega toga neću sada ulaziti jer ima previše poglavlja a o svakom bi trebalo govoriti i o ovim vašim istraživanjima, i tu vidim loš dio u ovom izvješću jer se u tom dijelu služi sa nekakvim uopćenim zaključcima a nema jasne slike tog istraživanja kako je provedeno. Pa onda govori se o potplaćenosti žena. Ja bih vas molio da se to dokumentira. Ja radim u bolnici i nijedna medicinska sestra nema manju plaću od medicinskog tehničara. Nijedna liječnica nema manju plaću od liječnika. Gdje je to? Ne, želio bih znati gdje to nije tako. U privatnima? Onda je to stvar druga, onda moramo promijeniti zakonodavstvo. Ali se s druge strane moramo suočiti ili ćemo izabrati tržište kao jedini regulator odnosa ili ćemo voditi računa o dostojanstvu čovjeka, dakle dostojanstvu žene. Prihvatili smo tržište koje jedino regulira, a ja ću vam reći da sam još kao mladi liječnik '80-ih godina kad je to bilo nezamislivo i tad mi je došla jedna mlada žena koja je bila u drugom stanju i tad je bilo nezamislivo dati joj, evo kolega Penić će znati, kad vam se daje uvjerenje da je radno sposobna. Nije se smjelo toj ženi dati uvjerenje da je radno sposobna. Ja sam dao i imao ozbiljnih problema. I to za državnu firmu. Jer su rekli ona će sada roditi pa će ići na porođajni dopust i mi nećemo imati koga da nam radi. To su činjenice. I sad smo se mi odlučili za privatno vlasništvo koje je tu puno rigoroznije gdje tržište sve regulira i ne možete očekivati da onda privatnik koji na taj način razmišlja primi ženu na posao. 3 djece, ako ona to želi ili ne, to je 5, 6 godina odsustva s posla. I mi se moramo odlučiti što hoćemo. Mi ne možemo živjeti u društvu tih shizofrenih poruka. To su poruke koje naprosto su suprostavljene do te mjere da ne možemo ostvariti nove ciljeve. Ja se slažem da žene moraju biti ne ravnopravne, one jesu ravnopravne, ali tržište naprosto ne priznaje to kao činjenicu. Ako ne shvatimo da je to u pitanju onda je to prestrašno. I mi se moramo odlučiti što hoćemo. Ovo nije pitanje zaista niti prošle vlasti niti ove vlasti, ovo je pitanje budućnosti. Istraživanje percepcije poslodavaca, kad čujem riječ percepcija onda mi se diže kosa na glavi. Na percepcijama gradimo naše stavove. Percepcija je opažaj. Opažaj može biti kriv. Percepcija je kad u sumraku vidite panj i mislite da je čovjek ili mislite da je medvjed i to je iluzija, percepcija može biti iluzija. Mi smo istraživanja sva sveli na percepcije, pa čak se to događa u egzaktnim znanostima. Percepcija čega? Percepcija pretpostavljanja, a onda iz toga izvlačimo zaključke. Dakle u ovom djelu meni bi bilo puno draže da ste razmišljali o ovom izvješću ne u ovim zadanim kriterijima koji dolaze pa makar oni iz EU, Europske komisije da u ovom Saboru se kaže mi smo društvo koje hoće drugi vrijednosni sustav. I unutar tog drugog vrijednosnog sustava mi možemo ostvariti ove činjenice koje su nam važne. U okviru ovog kojeg smo prihvatili, pa čak i zakonski zakoni su da se mijenjaju, zakoni mogu bit, gospođa zastupnica Ingrid govori sve je po zakonu, držat se zakona. Mi svi znamo da zakon može biti takav da regulira jednu problematiku a da je nemoralan. U zakone se moraju ugraditi elementi moralnosti. I zbog toga, neću dužiti a imam svega izgleda minutu, ja ne znam šta ću reći za ovo izvješće? Ne želim reći da ste ga vi loše napravili, ali čini mi se da moramo porazmišljati o tome kako opće vrednovati izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa ja mislim da ste vi kolega u svojoj raspravi otvorili velika pitanja i oko toga mnogih stvari teško se ne složiti. Prvo počinjete time i to je istina, mi nismo, mi smo ravnopravni ali nismo isti. Isti muškarac, žena nisu biološki isti, ali te razlike nisu bitne. I žena je jedina za sada stvoriteljica novog života, međutim nažalost biologija žene kroz povijest često je bila njezina sudbina i to ne dobra. Umjesto da bude njezina prednost. O tome i vi govorite. I da je današnjoj ženi, i ja se tu slažem s vama, da je iznimno teško, zašto? Zato što je i dalje probija se u svijet rada vrlo teško,

A ovdje su novi zahtjevi koji su pred njom. I o tome mi govorimo i o tome pravobraniteljica govori i o tome naši zakoni govore. Ali s pravom upozoravate dakle to je i ustavna kategorija, i mi smo se opredijelili na slobodu tržišta. Istina je to, međutim i nažalost ovo što vi govorite u praksi je tako, ali ako bi se oni i poslodavci, dakle slobodno tržište nije zlatno tele kojem su na tržištu ljudske vrijednosti, one su posebno zaštićene i to kao najviše ustavne vrednote. Međutim, s obzirom da oni imaju ekonomsku moć da od muškarca i žene ne prave više subjekte rada nego ljudske resurse, dakle čovjek je sveden na pridjev a resurs je važan, resurs. A gdje god ima resursa ima i otpada. To je ona filozofija o čemu i vi govorite tog neoliberalizma koji od je od čovjeka napravio ljudske resurse dakle s kojima se može raditi što hoće. Ali to bez obzira što smo se mi opredijelili na slobodno tržište ljudske vrijednosti ne smiju biti na tržištu one su posebno zaštićene. O tome govori i ovo izvješće kad govori upravo o onome što treba zaštiti ravnopravnost muškarca i žene. Ona ukazuje na stereotipe kojih ponekad smo i sami krivi

stvari su postavljene, rekao sam da ne znam od koga ću braniti žene. Mislim da žene imaju krivu predodžbu o tome kako riješiti tu ravnopravnost jer sebe stavljaju u poziciju da im se zakonom omogući drugačiji položaj. Isti je položaj na tržištu i muškarca i žene. Tu se moramo izboriti. Problem seksizma o kojem govorite, ja više ne znam šta je seksizam. Meni bi bilo drago da ja smijem vama reći, evo ja vas molim da mi oprostite da lijepo izgledate. Ja ne znam da li je to seksizam? A postanimo ljudi, …/Upadica se ne čuje./… to je u redu. Probajmo štiti dostojanstvo. Previše bi me odvelo daleko kad bi pokušao, ali ovo je zaista tema koja je, ja bi vam rekao civilizacijska. Ona više nije pitanje ovog izvješća. Ja vam kažem ja ne mislim ništa loše o tom izvješću, ono je u okviru zadanih kriterija, jer su rekli to je tako i morate sad napravit statistiku toga i toga. I to bi svakako napravili. U tim okvirima to je dobro, u tim okvirima je dobro. Ovdje se postavlja temeljno pitanje vrijednosnog sustava na kojem je to rađeno. Slijedeća replika uvažena zastupnica Štefanija Damjanović. Poštovani zamjeniče predsjednika Sabora, poštovana pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, poštovani kolega saborski zastupniče, evo vi ste me ponukali da se javim na repliku jer ste otvorili teme kao što veli gospođa Ingrid Antičević neke koje su nekako bliže, koje su probudile kod nas ljudi koji se bavimo politikom jednu ljudsku vrlinu da počnemo razmišljati drugačije o ravnopravnosti muškaraca i žena. Kad pogledate izvješće, sve te brojke koje se navode, svi ti razlozi koji se navode su strašni. Ne možemo vjerovati da oni postoje, da se oni događaju, ali nažalost oni se događaju danas u društvu. Kada vidite od svih ovih prevrata sistema, od gubitaka radnog mjesta i svega gdje jednostavno nema sredstava za dostojan život, sve više na tržištu rada su prisutne žene jer su plaćene vrlo malo. U gospodarstvu kada pogledate i parirate žene koje rade u gospodarstvu njihova maksimalna primanja, osnovne plaće koje je poslije baza za mirovinu 2400 kn. Ona to dobiva 20 godina u trgovini. Druge neke gospodarske grane nam nisu baš ostale a i tekstil ono što postoji je izuzetno su minimalne plaće. Kada usporedite ženu sa srednjom stručnom spremom u javnom sektoru ona …/Govornica ona i ima veća prava jer normalno i sindikati ugovorima o radu su se pobrinuli i zaštitili te djelatnike. A šta je sa onima ženama koje rade u trgovinama u cijeloj Hrvatskoj gdje je najveća masa? To su privatni poslodavci, oni ima daju koliko hoće. I mi kao društvo i kao pojedinci jer u svakodnevnom životu ulazimo u te markete, u te trgovine, svakodnevno vidimo te žene, poznajemo, neke su se i povjerile, kada ona dolazi prije s posla, ide s posla, nikad ne zna kada će ići, da li spava, da li ima slobodan dan, šta je ona sa svojom djecom, gdje nema vrtić za popodne, šta radi. Znači imamo puno prostora da se zapitamo kako povući našim sugrađanima da bolje žive. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Ladislav Ilčić. (HRAST)** Poštovani kolega Dodig, slažem se s vama i jako mi je drago da ste otvorili ovu temu o dostojanstvu ljudske osobe za koju ja smatram da je ključna u poštivanju svake osobe i u poštivanju ravnopravnosti spolova. Slažem se i sa gospođom Ingrid Antičević Marinović, dakle i stvarno mislim da je dotaknula važno to pitanje. Ono o čemu sam ja u prošloj replici govorio a to je o usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života. Samo ne bih htio da se u retorici koristi dakle kao teška sudbina žena, znači koja je bila osuđena na majčinstvo, onda se majčinstvo stavlja u kontekst nekakve teške sudbine. Dakle, većina žena želi biti majka i to ne trebamo stavljati, ne kažem da ste vi stavljali, ali evo samo napominjem u nekakav negativan kontekst. Jednako tako kada ste govorili o razlikama između muškaraca i žena, da postoje prirodne razlike. Mene recimo u izvješću pravobraniteljice strana 25, 27 se navodi kao problem činjenica da žene u prosjeku biraju drugačija zanimanja od muškaraca. to za mene ne predstavlja problem, ja ću vam reći odmah. Dakle ja nemam zaista ništa protiv da više muškaraca želi biti automehaničar od žena. I ja stvarno mislim da je prošlo vrijeme onog radikalnog feminizma u kojem su se prikazivale žene sa čekićem koji izlazi iz rudnika tamo iz '80.-tih godina prošlog stoljeća. Naravno da oni, one žene koje žele neko zanimanje postići jednako kao i muškarci trebaju imati iste mogućnosti. Za to se trebamo boriti. Ali to da evo mi imamo 90% sutkinja u RH, pa iskreno pa iskreno da vam kažem ne predstavlja mi neki problem. Ne predstavlja ni problem što je većina nastavničkog osoblja ženskog spola. Naravno da će one lakše uskladiti svoj obiteljski život i profesionalni nego da su ne znam automehaničari koji trebaju raditi, ne znam do 4 ili 5 sati. Dakle, hoću reći ako postoje nekakve razlike, prirodne, biološke razlike između muškaraca i žena, mi se ne trebamo praviti kao da one ne postoje. Prema tome, mi trebamo davati svima jednake mogućnosti a ne forsirati sve a ne da budu jednaki. Trebaju biti jednako pravni a ne jednaki jer jednaki jer jednaki

da je i ovo na tragu onoga o čemu ja govorim kao i što je sve ovo što ste vi govorili na tragu ovog što ja govorim. Ali je teško, teško naći tu pravu mjeru. Teško je zbog okolnosti koje su nam nametnute. Čovjek je zaista, kažem čovjek, a tu mislim i na muškarca i na ženu. On je postao privjesak svoje radne sposobnosti. Privjesak svoje radne sposobnosti. Uništeno je dostojanstvo pojedinaca. I na taj način uništeno je dostojanstvo žene. Probajte malo prizemno gledati. Koliko ćete danas naći mladića koji će se na ulici potući za čast žene? Nekada je to bila normalna činjenica. se ne čuje./… Dobro, ne bih volio da me branite. Ne, ali u svakom slučaju, u svakom slučaju, nalazimo se u jednom začaranom krugu, pa ćemo govoriti o tome je li izvješće dobro ili ne. Stvar je puno dublja, puno dublja. I mislim da bez obzira što smo mala nacija, malobrojna što ne predstavljamo ništa velikog u svijetu ali možemo barem imati stavove koji su ljudskiji, koji su pošteniji i na taj način evo širiti tu ideju o ravnopravnosti. Nitko normalan nije protiv ravnopravnosti ali ne mislim da će se ravnopravnost riješiti sa time što ćete zakonski reći, mora 40% biti žena u Saboru. Ne možete zabraniti sada činjenicu da na upisima na Medicinski fakultet ima preko 70% žena a 30% muškaraca. Jel' treba zakon o zaštiti muškaraca? To je naprosto takva činjenica, bolje uče, bolje polažu ispite i upišu se na fakultet. nije točno, nije točno. Tamo gdje je moguće to, jesu,

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, gospodine Dodig! Vi ste otvorili pitanje određivanja kriterija ravnopravnosti spolova što smatramo da je uređeno međunarodnim europskim dokumentima i nacionalnim zakonodavstvom. Ono što ste spomenuli je da se pitamo ovdje svi ili se vi pitate od koga branimo ili od čega branimo žene, od samih žena ili od muškaraca. Mi kao institucija, ne kao civilno društvo nego kao državna institucija koja ima ovlast nadziranja državnih institucija lokalne zajednice i pravnih osoba, dakle svih ovih korporacija o kojima vi govorite na tržištu rada je da inzistiramo na ujednačenim kriterijima koje nismo mi izmislili, koji nisu jučer izmislili, koji nije Hrvatska izmislila već ih je prihvatila 2006. i 2008. godine kada sam u Bruxellesu ispred Vlade RH, radila kriterije o pristupanju Hrvatske RU i mi ih ovdje moramo implementirati. Mi promišljamo, razmišljamo, uvažavamo pritužbe građana, građanki, pratimo nacionalnu statistiku, Eurostat, gledamo trendove koji se javljaju, svake godine na tržištu rada. Di ste ovdje čitali izvješće, sažetak od 30-tak stranica s obzirom izvješće koje ima 300-injak stranica. Naša pravila su da u 30 stranica objedinimo i damo sažetak sve što je rečeno, istraženo u cjelovitom izvješću. Percepcije poslodavaca koje ste spominjale je samo segment Europskog projekta teškog 350 tisuća eura koje smo dobili u konkurenciji 28 država i nekoliko institucija koje su aplicirali u tom području s čime se ponosimo. Jer ja danas nisam ovdje s 11 članova, mojih zaposlenih koji su radili na tome uz dodatni posao sa stranaka koje rade zbog vrlo malog proračuna a da bismo bili prisutni i da bismo bili vidljivi ne samo u gradu Zagrebu, ne samo na Cvjetnom trgu gdje sjedimo već na svim razinama i županijama, 21 županiji. Kažete da smo mi institucija koja se bavi pitanjima žena a sam naslov kaže da se radi o instituciji ravnopravnosti spolova. Dakako da u javnosti se stječe dojam da se bavimo ženama jer nam one se pritužuju ili u nacionalnoj statistici su u podređenom, podzastupljenom, diskriminirajućem ne jednakom, nepovoljnom položaju u gotovo dvije trećine u odnosu na muškarca.

multidisciplinarno sa što više podataka i analiza podastrijeti područja koja su nam dana u nadležnost, za razliku od resornih državnih institucija koje rade takve analize, rade takva izvješća u svojim pojedinim područjima. Zbog toga dozvoljavamo da se moglo nešto i šire i više i jače i drugačije obrazložiti. Ako govorimo o tome da se čudite da su potplaćene žene na tržištu rada i da ne znate otkuda takav podatak, dakle, to nije naša statistika, to je nacionalna statistika kao što kaže Hrvatski zavod za zapošljavanje da najviše žena imamo u razdoblju od 25-29 godine neovisno o stupnju stručne spreme. Zašto? Jer je to fertilitetno razdoblje žena. Žena kada ih poslodavac neće primiti ili će staviti na određeno vrijeme ili će joj dati otkaz kao što im je dao temeljem naših istraživanja, naših, zajedno sa RODA-ma 2012. Nitko nije radio takvo istraživanje na uzorku od 1000 majki gdje je 55,3% žena dobilo otkaz zbog ugovora o radu ili kao tehnološki višak zbog toga što su bile majke. Dakle, to je nešto gdje mi s jednom mjesta želimo ukazati državnim institucijama posebice onima koji kreiraju vlast a zna se tko je, Vlada i vama ovdje u Parlamentu kada imate mogućnost dignuti glas, dignuti ruku i kreirat, odobrit izmijenit takve zakone za dobrobit jednih i drugih. Ja mogu govoriti o podzastupljenosti muškaraca na tržištu rada ako ćete kao čistačice, blagajnice, odgajatelji, stričeki u vrtićima itd. a onome o čemu ste govorili da nema dovoljno visoko obrazovanih ili dobro sposobnih žena u sustavu zdravstva, moram reći da danas imamo 60% visoko obrazovanih žena, preko 70% ih upisuju medicinske fakultete ali imamo ravnatelje, šefove, ginekoloških odjela

Vidim da ću replicirat više puta, pa ćete vi odgovorit ali dobro. Dakle, vi ste objasnili okvir vašeg rada. To štima ali kad imamo okvir to ne znači da ste vi neki stroj ili kompjuter koji pod tim pravilima sad samo radi. Vi sa svojom osobnošću i sa svojim procjenama i vaš ured donosi procjenu što ćete raditi, što nećete, na što ćete posvetiti više pažnje, na što ćete posvetiti manje pažnje. Ja recimo postavljam pitanje, jel potrebno istraživanje o zastupljenosti žena na kulturama i spomenicama grada Zagreba, stranica 279, 280, to je vaša procjena da je to potrebno iako se radi o povijesnim razdobljima na koje pretpostavljam da više ne možemo utjecati. Vi ćete se čuditi o tome da 28% skulptura koje prikazuju ženu, ženu prikazuje kao majku što je valjda ne znam loše ili ne znam što, dakle vaša je procjena hoćete raditi takva istraživanja, na to trošiti svoja financijska sredstva i vremenski potencijal ili nećete. Dakle, ne možete reći da je to zadano nekakvim europskim zakonima kojih se vi morate držati. Vi sami procjenjujete na što ćete trošiti novce i svoje vrijeme. na repliku. **Ljubičić, Višnja** Moram reći da naš financijski proračun nije takav da bismo mi trošili novce. Dakle, radimo to nešto u okviru plaće i to nam je dodatni posao. O tome da li ćemo provoditi takova istraživanja i analizu ovisi o suradnji sa organizacijama civilnog društva. Ovdje se radilo prvenstveno o udruzi Šestinčana koji su tražili podizanje i pokroviteljstvo predsjednice i nas za dizanje spomenika svim ženama praljama grada Zagreba i smatramo da je to iznimna prilika da se posveti pozornost ženama trudbenicama koje su obilježile našu povijest. Moram tako reći da to cirkularno pismo koje čitate i povremeno izlazite sa takvim stavovima jednostavno je izvrtanje onih fakata i činjenica koji postoje, a to je da prema Zakonu o ravnopravnosti spolova mi smo institucija koja treba provoditi istraživanja i analize. Za to nemamo financijskih sredstava, radimo ih u okviru naših plaća uz posao rada sa strankama jer smo jedini ovlašteni za to. I mogli bismo i ne provoditi takva istraživanja. Osim toga, danas pitanje zastupljenosti žena u javnom prostoru u kulturnom životu je nešto čime se ne bavimo, ne bavimo se dovoljno kulturom, a kakvo nam je obrazovanje pokazuju i današnja događanja. Dakle, ako govorite o tome da li je potrebno ili nepotrebno analizirati spomenike, jeste. I spomenike i trgove i gradove jer imamo žene kemičarke, žene znanstvenice, povjesničarke, žene koje su obilježile povijest i imaju pravo biti nositeljice trgova, spomenika i biti i biti dio našeg javnog i kulturnog života. One su na žalost marginalizirane. O tome da su isključivo prikazane kao majke mi to vrijednosno ukoliko želite to imputirati ne sugeriramo, nego samo pokazujemo ili ukazujemo da se ponovno perpetuiraju određeni stereotipi da žena je isključivo majka. Ona može biti i majka i radnica i znanstvenica i sve ono na što se ona osobno opredijeli. To je njezino pravo. Hvala vam. Hvala. Evo dosta zastupnikia. Izvolite. da ste dobili podatke od Hrvatskog zavoda za statistiku. Ja nikad nisam ni vidio te podatke i to se stalno ponavlja kao izbor informacije. I to je suština o kojoj ja govorim. Nemojte se osjećat krivim, ne napadam vas, ali napisao sam stotine stručnih, znanstvenih radova pa znam dobro da često puta rezultati ovise o tome kako dizajnirate samo istraživanje. Nemojmo stavljat to kao sveto pismo. Rezultati mogu biti vrlo, vrlo različiti. Daj Bože da imamo odnos prema ženama kakav bih ja htio da jest, ne bi trebalo ovo Povjerenstvo.

Ako ne možemo vjerovati nacionalnim institucijama, Hrvatskom zavodu za statistiku koji je obavezan od 2006. godine iznositi statistiku rodno razvrstanu, jer do 2006. godine dok nismo imali ozbiljne pregovore sa EU nije niti razvrstavao plaću u privatnom ili državnom ili javnom sektoru koja je bila razvrstana po spolu i nije se mogao ustanoviti trend segregacije horizontalne ili vertikalne prema djelatnostima, prema zaradama, prema svemu onome što što EU ili države europske demokracije rade niz godina prije toga. Dakle, nama su to izrazito vjerodostojni podaci. I ako u samom srcu Parlamenta iskazujemo nepovjerenje prema državnim institucijama što možemo očekivati od građana i građanki ove države. Povećanje 8%. Instituciji pravobraniteljice u odnosu na prošlu godinu pokazuje za mene ne možda povećanje problema, on je u sivoj zoni i sigurno puno veći, ali pokazuje da institucija pravobraniteljice je bila prisutna u javnosti i da je odlazila na teren iako nema službeno vozilo, iako ima najmanji proračun, iako ima najmanje djelatnika. A ja vjerojatno nisam dobra majka jer imam blizance koji ostaju doma dok njihova majka odlazi na teren da bi učinila nešto na nacionalnom nivou za ono za što ju je ovaj Parlament ovlastio. Hvala vam. Evo i inicijativa dosta zastupnika je da sad završimo sjednicu, pa da sutra ujutro pred tv kamerama možemo to nastaviti.